Spoštovana predsednica Republike Slovenije gospa Nataša Pirc Musar, cenjeni gostje, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 15. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Najprej vas obveščam, da je umrl gospod Vojko Čeligoj, poslanec Državnega zbora v mandatnem obdobju od 2000 do 2004. Prosim vas, da spomin nanj počastimo z minuto molka.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 15. seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v sredo, 6. decembra, s sklicem seje.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 Prehajamo na odločanje, zato vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

Ker poslanec mag. Franc Props v času, ko opravlja funkcijo ministra vlade, ne more opravljati funkcije poslanca, je Državna volilna komisija zboru posredovala sklep, s katerim je ugotovila, da pripada pravica opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v vladi,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 Tudi ne. Morda besedo poslanke in poslanci? Ne. Torej ne bo razprave. Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: V času, dokler poslanec mag. Franc Props opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Jernej Žnidaršič, rojen 8. 8. 1980, stanujoč Lukovec 7c, Boštanj. Glasujemo.

Spoštovani kolega Jernej Žnidaršič, iz mojega rodnega kraja, iskrene čestitke! S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v torek, 19. decembra 2023.

Za predstavitev mnenja in stališča dajem besedo predsednici Republike Slovenije gospe Nataši Pirc Musar. Izvolite, spoštovana predsednica, imate besedo. Hvala lepa. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane ministrice in ministri, spoštovane državne svetnice in svetniki, drage državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Republike Slovenije! Pred skoraj letom dni sem stala pred vami odločena, da po svojih najboljših močeh prispevam k našemu skupnemu cilju zagotoviti dostojanstvo vsem, ki v Sloveniji živimo in jo soustvarjamo. To zahteva trud in dobro organizirano državo, ki se zna spoprijeti z vsemi izzivi, notranjimi in zunanjimi. Po enem letu je vtis deloma pozitiven, deloma negativen. Na številnih dogodkih, ki sem se jih udeležila, je bilo vsakič znova lepo spoznati, kako ste prebivalke in prebivalci Slovenije ne glede na svoja osebna prepričanja in medsebojne razlike vedno na voljo za pogovor, pomoč in delitev izkušenj. Rada sem obiskovala različna dinamična podjetja in raziskovalne institucije. Ponosna sem na to, kako odločno so se naša vlada in vsi podsistemi lotili odpravljanja posledic avgustovske ujme. Zadovoljna stojim tu pred vami tudi zato, ker lahko poročam, da smo v tem letu odpirali teme, ključne za prihodnost naše države. Zelo pa sem nezadovoljna, ko vidim, v kakšnem svetu živimo. Zgodovina nam je večkrat pokazala, da je dogajanje onkraj naših meja pomembno in da usodno ta dogajanja vplivajo tudi na nas. Nikakor nam ne sme biti vseeno, kaj se dogaja po svetu in okoli nas, zato želim najprej nameniti nekaj besed tej temi. Spoštovani, živimo v svetu, kjer ni nič več sveto. Kako malo vredno je lahko človeško življenje, kaže vojna, ki se je začela z rusko agresijo na Ukrajino. Vzela je življenja tisočim in tisočim civilistov. Vzela je otroštvo in prihodnost številnim ukrajinskim otrokom, številni so bili celo deportirani v Rusijo. Kako malo je lahko vredno človeško življenje, je pokazal teror Hamasa nad izraelskimi civilisti z več kot tisoč pobitimi. Kako malo vredno je lahko človeško življenje, kaže ravnanje Izraela pri njegovem posredovanju v Gazi, kjer mrtvi civilisti v borbi proti Hamasu že dolgo niso več samo kolateralna škoda. Za kakšne zločine gre, bodo povedala sodišča. Ta trenutek pa je najpomembnejše, da se ta morija ustavi in Gazi zagotovi takojšnja humanitarna pomoč. To ni svet, za katerega si prizadevamo. Svet, v katerem se spreminja odnos do multilateralizma, ki ga pooseblja Organizacija združenih narodov, ne obeta lepe prihodnosti. Kako pomembna je OZN za Slovenijo, veste tudi vi, spoštovane poslanke in poslanci. Nisem edina tukaj, ki se spomni, kako veseli smo bili 22. maja 1992, ko je Slovenija vstopila v OZN željo soustvarjati svet, osredotočen na dostojanstvo človeka in narave, ki ga obdaja. Biti član te organizacije je pomenilo biti polnopravni del mednarodne skupnosti. Šele takrat smo zares postali mednarodno priznana država. Ta dan je zato pomemben del naše zgodovine. Znati ga moramo ceniti in negovati. Prav zato sem pred kratkim po telefonu govorila z generalnim sekretarjem te organizacije. Rekla sem mu, da si kot obraz OZN in celotnega sistema Združenih narodov ne zasluži poniževanja, kot ga je bil deležen ob obsodbi nasilja v Gazi, temveč podporo za dostojno in dostojanstveno uresničevanje ciljev naše edine res globalne organizacije. Za Slovenijo in uveljavljanje njenih interesov, za naše preživetje je OZN pomembna institucija. Toda naša skrb se ne začne v New Yorku ali Ženevi, začne se v naši okolici. Zadovoljna sem, da z vsemi sosednjimi državami negujemo dobre odnose. Naši stiki niso le vljudnosti, smo tesni gospodarski partnerji. Sodelujemo pri projektih, ki opredeljujejo našo skupno prihodnost. Letos smo se povezovali na področju podnebnih sprememb in znanstveno-tehnoloških vprašanj. Spodbujanje čezmejnega sodelovanja odpira poti za razvoj medsosedskih odnosov tudi na drugih za Slovenijo pomembnih področjih. Ko govorimo o narodnih skupnostih, je za Slovenijo ključnega pomena, da njihovim pripadnikom omogoča, da izražajo, ohranjajo in razvijajo svojo kulturo, jezik, identiteto, da so sprejeti kot sestavni del slovenske družbe, ki jo soustvarjajo. Pričakovati, da bodo enako storile sosednje in vse druge etnično raznolike države, ni naivnost, temveč je pričakovanje, ki temelji na skupnih mednarodnih civilizacijskih pridobitvah glede varstva manjšin na evropski in svetovni ravni. Žal je potrebno vedno znova poudarjati, da pripadniki manjšin soustvarjajo naše družbe in da manjšinske skupnosti naše družbe bogatijo. Državne meje so ločnice med sosednjimi državami, ni pa treba, da razdvajajo. Kulturni prostori narodov segajo čez državne meje in se med seboj prekrivajo. Za nas je to posebej pomembno, saj je prav kultura temelj naše narodne identitete. Posameznik lahko pripada več kot enemu kulturnemu prostoru. Znani slikar Zoran Mušič je pripadal kar trem, slovenskemu, italijanskemu in francoskemu. Manjšine torej niso podaljšek drugih držav. Pustimo jim končno, da v vseh svojih raznolikostih same izrazijo svoje potrebe, interese in vizijo razvoja v državah, v katerih živijo. Dnevno politično izkoriščanje manjšin ni v pomoč nikomur, še najmanj pa kaže na odgovorno razumevanje manjšinskega vprašanja doma in v tujini. Več kot je sodelovanja med sosedi, večjo težo ima medsebojno spoštovanje, manj je prostora za nazadnjaštvo, ki spodbuja medsebojno sovraštvo in izključevanje. Spoštovani, tudi širša okolica je pomembna za našo stabilnost in razvoj. Zahodni Balkan je sestavni del slovenske stvarnosti in zgodovine. Stabilnost regije pomeni številne priložnosti za naše gospodarstvo. O tem sem se prepričala, ko sem se srečevala s številnimi slovenskimi podjetniki, ki delajo v regiji. Zato je v našem interesu, da so politični procesi in odnosi v regiji predvidljivi. Danes žal še ni tako. Zahodni Balkan potrebuje nov zagon pri spodbujanju sprave, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Potrebuje ponotranjenje skupnih evropskih vrednot. V regiji še ni občutiti popolne pripadnosti evropskemu integracijskemu procesu, vsaj kar zadeva najvišjo politično raven. Nazadnje smo v Sloveniji to realnost obravnavali na Blejskem strateškem forumu, kjer smo ponovno ugotavljali, da se tako stanje odraža v množičnih selitvah iz regije, zlasti mladih. Kako naprej? Letošnji vrh Brdo – Brioni je podal določene usmeritve. Poleg približevanja Evropski uniji so podnebne spremembe in prihodnost mladih teme, ki so enako pomembne za celotno regijo. Takšno je bilo soglasno sporočilo vseh voditeljev v regiji. Na teh področjih je treba sodelovati ne glede na medsebojne razlike. Morda je letošnje srečanje prav zato minilo v konstruktivnem, delovnem ozračju. Po dveh sušnih letih je bila sprejeta tudi skupna deklaracija. Upam, da se bo zaradi te pozitivne energije in izkušnje in kljub napetostim v regiji sodelovanje na predsedniški ravni še nadgrajevalo. Spoštovane poslanke in poslanci! Prihodnje leto bo 20. obletnica članstva v Evropski uniji in zvezi Nato. Ti dve obletnici sta za nas zelo pomembni, saj sta Evropska unija in zveza Nato temelj našega gospodarskega razvoja in varnosti. Zdaj je čas za razmislek o preteklosti in viziji, kaj prvih 20 let pomeni za Slovenijo ter kje smo v EU in Natu danes in kje se vidimo čez 20 let. Po 20 letih članstva ni dilem glede Evropske unije. Vztrajati moramo pri nadaljevanju integracijskega procesa, ki si ga ni mogoče zamišljati brez nadaljnjega širjenja Evropske unije, tudi na Zahodni Balkan. Članstvo v EU se namreč izplača. Države, ki postanejo članice Evropske unije, praviloma gospodarsko napredujejo. Brez članstva v Evropski uniji bi Slovenija danes spadala med manj razvite države v Evropi. Toda s prednostmi, ki izhajajo iz članstva, je treba sprejeti tudi obveznosti. Med njimi je najpomembnejša vladavina prava. To morajo sprejeti in razumeti tudi politiki držav, ki si želijo v EU, kot tudi tisti, ki tam že smo. V širitvenem procesu in evropskem integracijskem procesu nasploh ne sme biti prostora za pogojevanje ali celo izsiljevanje, kar velja tako za članice kot tudi kandidatke za članstvo. Če tega prepričanja v Evropi ne delimo, potem ogrožamo ne samo sebe, ampak Evropsko unijo kot celoto. Kar nekaj političnih udarcev, ki jih je Evropska unija v zadnjem času prejela na zunanjepolitičnem prizorišču, je dovolj veliko opozorilo, da delitve ne zmanjšujejo le teže Evrope v mednarodnih odnosih, temveč hromijo tudi zaupanje vanjo doma. Nekaj bo treba storiti glede reorganizacije Evropske unije, ki lahko pospeši politično odločanje. Ena možnost je širjenje odločanja s kvalificirano večino, tudi na področju zunanje politike. Morda med državami članicami za tako idejo še ni dovolj politične volje, toda zgodovina Evropske unije nas uči, da to ni nujno slab predlog. Prav postopna odprava veta držav članic v procesih odločanja je prispevala k oblikovanju skupnih evropskih politik. Te imamo danes za samoumevne, pred desetletji pa so bile vse prej kot to. Več dilem v javnosti pa je glede naše vključenosti v zvezo Nato. S članstvom v zvezi Nato svetu sporočamo, da smo sestavni del evroatlantske politične in varnostne arhitekture. Zveza Nato nam omogoča večjo varnost in politično prepoznavnost, kot smo jo imeli kadarkoli prej. Hkrati pa nam zaradi porazdelitve bremen med zaveznicami ni treba razvijati celotnega obsega obrambnih zmogljivosti, kot bi bil sicer potreben in temu primerno drag. Vemo, da Slovenija še vedno ne izpolnjuje dogovorjenih zavez, potrjenih v mandatih več vlad in sklicev Državnega zbora. Tudi ta državni zbor in vlada sta letos sprejela dolgoročne in srednjeročne usmeritve ter načrte za posodobitev obrambnega sistema in Slovenske vojske. Zdaj je potrebno verodostojno uresničevanje sprejetega, pri čemer javnost upravičeno pričakuje dvoje. Najprej, da bo vsak korak namenjen posodobitvi, vsak nakup transparenten in ustrezno nadzorovan, vse od razpisa in izbire ponudnikov in naprej. Preveč slabih izkušenj smo imeli v preteklosti in premalo smo bogati, da bi si lahko privoščili netransparentnost. In drugič, da se bo krepitev obrambnih sposobnosti opravila z nakupom opreme, ki se lahko uporabi tako za vojaške kot tudi civilne potrebe,

krepiti njeno konkurenčnost in odpornost. Predvsem pa jo moramo spoštovati mi sami, ne pa se prepuščati pastem notranjih razprtij in medsebojnih delitev. Zato potrebujemo državni zbor in vlado, ki sta zanesljiva, v svojem delovanju odgovorna do države in nas vseh. Naše gospodarstvo, vsi družbeni podsistemi ter prebivalke in prebivalci od vlade pričakujejo to, kar je obljubljala na začetku svojega mandata odgovorno vodenje, transparentno delovanje in uresničevanje reform v dobro vseh, torej krepitev kakovostnih, dostopnih javnih storitev. Vlada je – skupaj z opozicijo – v času poplav dokazala, da se nanjo lahko zanesemo. Pričakovanja so temu primerno velika, izzivov pa ni malo. Načini reševanja nikoli niso vsem všeč. Okoli dveh stvari, ključnih za demokratično vlado, pa se vendarle moramo zediniti. To sta vladavina prava in transparentnost procesov odločanja. To nam mora biti vodilo pri opravljanju našega dela. V tej dvorani se mi zdi še posebej nujno poudariti, da naj bodo zakonodajni postopki premišljeni, da v največji možni meri upoštevajo stroko in Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora, tudi v primeru interventnih ukrepov. Rokohitrsko sprejemanje zakonov lahko ustvarja pravno negotovost in zmedo, predvsem pa slabšo kakovost sprejetih zakonov. Dejstvo je, da na koncu mandata štejejo le rezultati, vendar je treba biti pozoren. Ko se bo delal obračun mandata vlade in državnega zbora, ne bo pomembna le učinkovitost, temveč tudi, ali smo kot država in družba v boljšem stanju in ali smo ohranili temeljne vrednote, za katere si prizadevamo in so zapisane v naši ustavi. S tem bomo dobili tudi odgovor na vprašanje, ali je politika delala za državo ali država dela za politiko. Zagotovo nam vsem, ne samo politikom, ni lahko. Svet okoli nas se spreminja z izjemno naglostjo. Ne tako davno je bila umetna inteligenca tema znanstvenofantastičnih filmov. Kdo ve, kateri produkt, za katerega danes sploh še ne vemo, bo čez nekaj let naš vsakdanjik. ChatGPT je, recimo, dokaz za to. Vendar pa nas ti tehnološki premiki ne smejo zavesti, da zaradi dreves ne bomo več videli gozda. Znanost je lahko le v službi ciljev, h katerim stremimo zato, ker želimo biti boljša družba in boljša država. In letos je vlada znanosti namenila rekordnih 410 milijonov evrov. Zaveda se, da brez znanosti ni napredka. V okviru vrednot, ki jih je treba vedno znova poudarjati, predvsem človekovega dostojanstva, vidim najmanj sedem izzivov in stebrov naše prihodnosti, in ti so: kakovostno javno zdravstvo, uspešno gospodarstvo, informiranost, okolijska pravičnost, prehranska suverenost, umeščenost mladih in starejših v sodobno družbo in samorefleksija pogled v ogledalo in vprašanje, ali kljub preizkušnjam, ki jih prinaša čas, iskreno razmišljamo dolgoročno, strateško in vizionarsko, tako namreč, da bo v Sloveniji življenje za vse nas boljše in ne slabše. Brez strateških premikov samo gasimo požare. Menim, da je javno zdravstvo prvi in najpomembnejši izziv za našo državo. Naj povzamem le nekaj temeljnih napotkov za prihodnost, ki so se oblikovali na predsedničinem posvetu o zdravstveni reformi. Prvič, zdravstvo moramo vrniti tja, kamor spada – k ljudem. Izhodišče in temelj zdravstvene reforme je javni zdravstveni sistem, kamor sodijo tudi koncesionarji, ki bo omogočal vsem dostopne zdravstvene storitve. Sistem, ki bo uporabnikom prijazen, bo sodobno digitaliziran, odgovorno voden in upravljan, dovolj privlačen za zaposlovanje v njem, hkrati pa tudi dolgoročno finančno vzdržen. Drugič, le z dobro delujočim javnim zdravstvenim sistemom bomo zaustavili tiho privatizacijo in bo sistem deloval v dobro uporabnikov ne pa posameznih interesnih in poklicnih skupin. S tem bomo preprečili človeka nevredno čakanje na zdravnika, čakanje, ki se lahko raztegne tudi na nekaj let. S tem bomo preprečili, da bi obupani pacienti, ki to možnost sploh imajo, iskali hitrejšo pot do zdravstva pri zasebnikih, za to dodatno plačevali ali pa v bolniškem staležu čakali na zdravnika, namesto da bi se hitreje vrnili v aktivno življenje. Tretjič, onemogočiti je treba koruptivna dejanja – bogatenje posameznikov na račun zdravstva, še posebej pri nakupih medicinske opreme. Skrajni čas je, da se na tem področju od besed premaknemo k dejanjem. Konkretni predlogi in rešitve za prihodnost so javno objavljeni, vladi oziroma Ministrstvu za zdravje so na voljo, prav tako tudi moja podpora pri njihovem uresničevanju. O njih sem se kadarkoli pripravljena pogovarjati. Časa nimamo veliko, ljudje pa upravičeno pričakujejo rezultate. Naj k temu dodam še eno misel. Ko govorimo o zdravstveni reformi, ne moremo mimo staranja naše družbe. Poleg nedostopnega zdravstva se v Sloveniji spoprijemamo s staromrzništvom, naraščajočo revščino zaradi prenizkih pokojnin, osamljenostjo, celo brezdomstvom. Tak odnos do starejših Sloveniji ni v ponos, če jo razumemo kot socialno državo. Prizadevati si moramo za kakovostna in zdrava leta tudi v starosti, kar vključuje dostop do novih zdravil, tehnologij in metod zdravljenja. Že zdaj je v Sloveniji več kot 100 tisoč oseb, starejših od 80 let, do leta 2050 se bo njihovo število skoraj podvojilo. Če zdravstvene reforme ne bo, se sprašujem, kdo bo skrbel zanje oziroma, bodimo natančni, kdo bo skrbel za veliko večino od nas, ki smo danes zbrani v tej dvorani. Spoštovane poslanke in poslanci, pogosto dobim vprašanje, od kod bomo vzeli, da bomo financirali močno socialno državo. Odgovor je znan. Večja dodana vrednost na zaposlenega in spodbujanje delovne aktivnosti sta pogoja za vsako reformo in sta zato naslednja izziva za našo družbo. Zato pozivam k oblikovanju družbenega dogovora, v katerem bo naša družba prepoznala, da sta povečanje blaginje in povečanje dodane vrednosti povezana in soodvisna. Slovenija namreč razume pomen socialne države. To znamo in zmoremo ohraniti. V taki družbi podjetja, ki delajo v Sloveniji, ne smejo biti osredotočena le na dobiček. Vrniti morajo okolju, ki jih je sprejelo. Enakomerna gospodarska razvitost vseh slovenskih regij in lokalnih skupnosti je cilj, h kateremu je treba stremeti. Vedno z veseljem spremljam zgodbe, ko se v kraje, znane po izseljevanju v preteklosti, zaradi novih zaposlitvenih priložnosti ponovno priseljujejo predvsem mladi. Za podjetje in kapital s človeškim obrazom zato davki niso in ne smejo biti nekaj negativnega, morajo pa biti predvidljivi na daljši rok seveda in ne iz leta v leto. Predvidljivost je največkrat izrečena beseda, kar jih slišim od podjetnikov. Večkrat sem poudarila, da nestabilnost regulatornega okolja odvrača in preusmerja naložbe drugam. Pozvala sem tudi k razmisleku, da bi pri večjih naložbah, domačih ali tujih, država za določeno obdobje zagotovila nespremenjene pogoje delovanja. Takšna prožnost, ki mora biti transparentna, je lahko pomemben del zgodbe o gospodarskem uspehu države, ki si prizadeva ostati socialna. Spoštovani! Slovenija je in mora biti vpeta v svetovni razvoj znanosti in tehnologije. A pri tem ne smemo pozabiti na številne pasti, ki jih ta razvoj prinaša in ki lahko imajo usodne posledice za družbo. Morda je največja med temi nevarnostmi čedalje večja poplava dezinformacij. Živimo v času instant novic in površinskih stališč, ki pogosto preglasijo na preverjenih virih utemeljene informacije, zato moramo biti pozorni na ta svet dezinformacij in manipulacije množic. Zoperstaviti se moramo družbenim medijem, ki krčijo dialog med drugače mislečimi in celo usmerjajo temeljne demokratične procese. Velika preizkušnja bodo že evropske volitve. Toda ne čakajmo na volilno kampanjo, dezinformacije vsak dan škodujejo samostojnosti in kritičnosti naših razprav ter na znanju temelječem iskanju ustreznih rešitev za težave sodobne družbe. O tem, kako se boriti proti dezinformacijam, poteka domača in mednarodna razprava. Čarobne palice seveda ni. Načini, kako se boriti proti njim, pa so. primer, je na Frankfurtskem knjižnem sejmu uspešno in odlično predstavila Ljubljanski manifest o branju na višji ravni, o poglobljenem branju. Površnega in površinskega branja si namreč ne moremo več privoščiti. Tako branje ni pot k zavedanju o lastni preteklosti, kar nedvomno je pogoj za svetlo prihodnost. Površinsko branje nam ni v pomoč pri razumevanju, zakaj imamo radi svojo domovino in zakaj želimo ohraniti demokracijo kot način življenja. Poglobljeno branje je pot h krepitvi narodne zavesti in samozavesti ter s tem pot k vključujoči družbi doma in k naši odprtosti do sveta. In ker sposobnost poglobljenega branja pomeni tudi večjo sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja, je izjemno močno orodje za boj proti dezinformacijam. Vendar pa se je pri pozivu k poglobljenemu branju treba zavedati, da morajo biti okoliščine za uresničevanje tega cilja primerne. Gospodarski napredek in blaginja, h katerima težimo, imata namreč tudi svojo temno plat. Te blaginje niso deležni vsi enako. V Evropski uniji se na desetine milijonov ljudi spoprijema z revščino, vsaj četrt milijona tudi v Sloveniji. Težko bo v branje prepričati nekoga, ki ne ve, kako bo plačal položnice. Branje je nadgradnja človekovega razvoja, ki se začne s človeka dostojno kakovostjo življenja. Zato poglobljeno branje ne sme biti luksuz, ampak mora postati temelj za odporno družbo. Vsi nosilci oblasti pa moramo zagotoviti pogoje, da bo dostopno vsem. Spoštovane poslanke in poslanci, poseben izziv za našo državo je prilagajanje na podnebne spremembe in spremembe v okolju nasploh. Neobvladljivi srd narave smo občutili tudi pri nas. Požari lani in katastrofalne poplave letos so veliko breme tako za ljudi kot tudi za državo. Narava je avgusta Slovenijo ohromila. Vlada ni stala ob strani. Odzvala se je z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Upam, da bosta vlada in opozicija sodelovali tudi pri nadaljnji pripravi zakonodaje v ta namen. Odziv na poplave je namreč pokazal, da znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno. Pokazal je, da subjekti v podsistemih državne varnosti, Civilna zaščita, gasilci, policija, Slovenska vojska in drugi, predvsem prostovoljci, delujejo dobro. Podsistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je, tako kot že mnogokrat v preteklosti, večinoma temeljil tudi na prostovoljnosti, solidarnosti ter neizmerni požrtvovalnosti in strokovnosti ljudi. To je slovenski unikum. Solidarnost je zame beseda leta 2023. Za to moramo biti hvaležni. Moramo jo skrbno negovati in jo še naprej spodbujati. Jesensko deževje nas je opozorilo, da je in bo treba ukrepati še naprej. Zdaj moramo pozornost ohraniti tam, kjer ljudje državo najbolj potrebujejo – pri urejanju strug, odstranitvi naplavin, zagotovitvi varne nastanitve ter svežih in dostopnih informacij. Ljudje ne smejo dobiti občutka, da se država odziva prepočasi. Hkrati pa kaže razmišljati tudi o prihodnosti. Naj bo ta katastrofa povod za resen razmislek o tem, ali smo naredili vse potrebno v preteklosti, kako se bomo trajno ustrezno prilagodili na take vremenske pojave in kaj bi lahko bilo pri odzivu morda še boljše. Smo namreč najvišja na lestvici držav EU po višini letne škode na prebivalca zaradi posledic podnebnih sprememb. Namesto da plačujemo visoko ceno za škodo pri ujmah in sušah, moramo sredstva usmeriti v odporne in trajnostne prilagoditvene ukrepe, ki bodo preprečili hudo škodo in s tem trpljenje ljudi. Tako na primer potrebujemo nov register vodotokov in nasipov, načrte za vse možne oblike črnih scenarijev pri posameznih nesrečah ter enotni komunikacijsko informacijski sistem. Potrebujemo učinkovit, transparenten in gospodaren sistem čiščenja vodotokov ter načrte kakovostne obnove in gradnje, ki bodo na sonaraven način upoštevali prilagajanje podnebnim spremembam. Potrebujemo vse znanje, ki ga premoremo, brez podnebnega dobičkarstva in partikularnih interesov, da bomo v prihodnje kot država bolje prilagojeni na ekstremne podnebne pojave. Spoštovani poslanke in poslanci, ministrice in ministri! Pri spoprijemanju z močjo narave in pri reševanju usod premnogih ljudi ne smemo pozabiti, da so naravne katastrofe del širše slike. Živimo namreč v popolnoma drugačnem okolju, kot je bilo okolje naših staršev in starih staršev. Podatki Arsa so zgovorni – Slovenija se segreva. Še več, Slovenija se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja. Dan svetovnega ekološkega dolga poznate. To je dan, ko poraba naravnih virov v določenem letu preseže Zemljino zmogljivost njihove obnove. Letos je bil ta dan 2. avgust, Slovenija pa je svoje rezerve potrošila že 18. aprila, kar je skoraj dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Tega si ne moremo privoščiti, a si pred tem še vedno zatiskamo oči. Želimo ohraniti naš način življenja. Žal to ni način razmišljanja samo v Sloveniji, tako je v pretežnem delu sveta. Kljub vsem zavezam držav o zmanjšanju emisij in kljub še enemu podnebnemu vrhu, ki sem se ga udeležila, se bo svetovna proizvodnja premoga še povečevala do leta 2030, proizvodnja plina in nafte pa vse do leta 2050. Zato mi dovolite, spoštovani poslanke in poslanci, ministrice in ministri, prebivalke in prebivalci, vse vas in celotno slovensko javnost prosim: ne glejmo vstran. Prilagajanje podnebnim spremembam je stvar preživetja. Morali ga bomo ponotranjiti, ne samo pri nas, ampak po vsem svetu. Načelo imeti manj, da se bo živelo bolje, je družbeno vodilo in vrednota, ki bo slej ali prej splošno sprejeta in se o njej ne bomo več spraševali. Brez nje si namreč ni mogoče zamišljati zelenega prehoda, ki naj bi Evropsko unijo spremenil v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno družbo. Vendar pozor, prilagajanja podnebnim spremembam in zelenega prehoda si ne moremo zamišljati brez okoljske pravičnosti. Prilagajanje ni linearni ukrep. Ne samo po svetu, tudi v Sloveniji so velike razlike v ogljičnem odtisu glede na premoženjske in dohodkovne skupine prebivalstva. Če s prilagajanjem mislimo resno, potem moramo sprejemati take ukrepe, ki ne bodo poglabljali neenakosti, ki bodo še naprej prijazni gospodinjstvom z nižjimi prihodki. Tega se na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zavedajo. Slovenija zelo resno obravnava podnebne politike ne samo doma, ampak tudi mednarodno. Prvič v zgodovini imamo samostojen podnebni resor in podnebje imamo celo v imenu ministrstva. To ima v mednarodnem okolju poseben pomen. V obravnavi je podnebni zakon tudi prvič v zgodovini naše države. Povratni vtisi so dobri. Verjamem, da bo ministrska ekipa upoštevala sporočila in pripombe civilne in druge zainteresirane družbe, predvsem mladih. Prav danes se zaključuje letošnja svetovna podnebna konferenca COP28 – morala bi se sicer že včeraj – kjer je Slovenija naslavljala globalne izzive, a ni pozabila tudi na lokalne in nacionalne koristi. Slovenija je vedno bila med ambicioznimi državami, ki se zavedajo znanstvenih izsledkov o segrevanju našega planeta. In tako je bilo tudi letos. Med drugim smo uspešno predsedovali vzhodnoevropski skupini, kjer smo kljub zahtevnemu geostrateškemu položaju, ko je Rusija blokirala praktično vse predloge, uspešno pripeljali ves proces naslednje organizacije COP do konca. Ko govorimo o prilagajanju na podnebne spremembe, ne moremo mimo upravljanja virov. Fosilna goriva so realnost, niso pa prihodnost. Proizvodnja zelenega vodika je še vedno v začetni fazi, ima pa Slovenija na voljo jedrsko energijo. Začeli smo razmišljati tudi o novih naložbah vanjo. A to razmišljanje je šele v zelo začetni fazi. To ni dobro, ker novih virov energije, ko se bo treba starim odreči, morda ne bomo zagotovili pravočasno. O razvoju novih zmogljivosti na področju energetike mora javnost v Sloveniji vedeti vse, zato menim, da mora biti vsaka naložba v energetiko predmet vključujoče razprave na državni ravni, kjer bodo argumenti za in proti dobili enako pozornost in možnost za njihovo predstavitev. Če v razpravi ugotovimo, da je jedrska energija potrebna v naši zeleni energetski mešanici, bo treba vztrajati pri v celoti transparentnem, javnosti dostopnem in preverjeno verodostojnem nestrankarskem nadzoru nad izbiro ponudnika in nato seveda tudi nadgradnjo. Pred odločitvijo na referendumu pa mora vsak državljan in vsaka državljanka natančno vedeti, zakaj je bil izbran dani ponudnik, ali je to končna cena, ali je ta cena mednarodno primerljiva in torej poštena in katere institucije, domače in mednarodne, bodo nadzirale prav vsak porabljeni cent za ta projekt. Pri teh projektih, ki bodo med najdražjimi v zgodovini države bodo vladajoči morali še posebej dokazati, da delajo za ljudi, ne pa za finančne, strankarske ali osebne interese. Ti projekti bodo preizkus, ali smo sposobni živeti v državi, ki je naša in ne ukradena. Zato se jih je treba lotiti resno, državniško in odgovorno do vseh nas in naših zanamcev. Spoštovane in spoštovani, prehranske verige in oskrba s hrano po svetu so čedalje bolj prepoznane kot vprašanje preživetja, zato mora Slovenija po svojih najboljših močeh zagotavljati prehransko suverenost. To pomeni dovolj pridelave kakovostne hrane tudi v neugodnih vremenskih razmerah ter čim manjšo odvisnost od uvoza in različnih svetovnih pretresov. To pomeni tudi kakovostno kmetijstvo z aktivno vključitvijo kmetov v oblikovanje in izvedbo politik, ki to kakovost zagotavljajo. Prehranska suverenost je ideal. Pravo vprašanje je, kako se mu vsaj približati. Ključno je, da ima zdrava hrana sledljiv izvor in da je takšna hrana dostopna vsem, da ne bo le privilegij bogatih. Odpravljati je treba tudi neravnovesje pri pridelavi hrane. Ni logično, da je pridelava zdrave hrane v zadostnih količinah v interesu države, mladi na podeželju pa v kmetijstvu pogosto ne vidijo kariernih priložnosti. Vseh teh izzivov se ne bo mogoče lotiti brez intenzivnega povezovanja in sodelovanja vseh vladnih organov, stroke ter različnih udeležencev prehranske verige, od pridelovalcev do industrije in trgovine, kakor tudi nevladnih organizacij oziroma zainteresirane civilne družbe. Vsi smo lastniki tega izziva. Vsi mi lahko ponujamo rešitve. Vsi mi smo lahko drug drugemu zgled. V to moramo sicer vložiti še veliko truda in prizadevanj. Leta 2022, torej lansko leto, smo v povprečju zavrgli strašljivih 72 kg hrane na osebo, tretjina zavržene hrane pa je bila še užitna. Povprečje Evropske unije je še grozljivejše, kar 131 kg zavržene hrane na osebo. Zavržena hrana je tudi velik vir toplogrednih plinov. Tak pristop do hrane je skrb vzbujajoč znak nerazumevanja pomena prehranske suverenosti. Spoštovane in spoštovani! Z vami bi želela deliti še nekaj misli o mladih. Od njih in njihovega odnosa do družbe je odvisna vsaka misel, vsaka ideja, ki jo tu izgovorimo, vsak zakon, ki ga bo potrebno izvajati. Brez današnjih osnovnošolcev, jutrišnjih odločevalcev, njihove ozaveščenosti o slovenski zgodovini, ljubezni do domovine in njenih prebivalcev ter o poznavanju sveta, v katerem živimo, brez njihovega občutka empatije in solidarnosti, brez njihovega podjetništva in ustvarjalnosti pa tudi sprejemanja odgovornosti, Slovenija nima prihodnosti. Iskreno mislim, da smo na angažiranost mladih v današnjih družbenih procesih v Sloveniji lahko ponosni. Njihova angažiranost ni samo protestna, je tudi ciljna, s konkretnimi rezultati. Seveda to ne pomeni, da se vsi z njimi o vsem strinjamo, tudi sama se vedno ne. A dejstvo je, da bi bili brez njihove energije skrb za slovenske dragulje, kot so vode, brez njihovega zavzemanja za zdravje ljudi, ki ga ogroža umazana industrija, vsi mi na slabšem. Njihov potencial za prihodnost je enormen, saj lahko le oni dvignejo našo družbo na višjo raven, da pomagajo dvigniti pogled od socialnih omrežij k sočloveku, prijatelju ali prijateljici v stiski, k skupnosti, da spodbujajo prehod od tekmovalnosti za vsako ceno k povezovanju in sodelovanju, da krepijo znanje in kritični pogled na svet, ki jim bosta v pomoč pri spoprijemanju z raznolikimi pogledi na državo, zgodovino in družbo brez predsodkov in stereotipov. Toda njihova prihodnost je negotova, s tem pa tudi njihov prispevek k bogatitvi naše družbe. Politika je premalo v pomoč. Mladi so čedalje manj dovzetni za usmerjanje njihovih življenj, ubogljivost pa danes med njimi nikakor ni vrednota. Nasprotno, otroci mladi utegnejo tu in tam stvari preprosto vzeti v svoje roke, saj, kot jih je že slišati, ne vedo več, kaj naj še naredijo, da bodo lahko soustvarjali prihodnost. Nad tem, da bi mi, njihovi starši, politiki, kaj naredili, so mnogi že zdavnaj obupali. In če jim mi nismo sposobni odgovoriti niti na temeljna vprašanja, na primer glede njihovih kariernih priložnosti, njihove poti k lastnemu domu in družini, glede tega, kakšno okolje jim nameravamo zapustiti, kako lahko pričakujemo njihovo sodelovanje glede česarkoli? Na podlagi česa naj jih spodbudimo k aktivnemu državljanstvu, temelječemu na enakosti in sprejemanju ter vključevanju vseh? Resno nas mora skrbeti tudi povečevanje nasilja med mladimi in tudi nad starejšimi. Gre za resnično perečo problematiko, ki ji bo namenjen spomladanski Predsedničin forum. Opogumljena s pozitivnimi izkušnjami prvih dveh forumov tudi tu pričakujem konkretne rešitve in usmeritve. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani poslanke in poslanci, ministrice in ministri! Naj povzamem z razmislekom o tem sedmem stebru prihodnosti, ko se vprašamo, kje smo kot družba, kot ljudje in kakšni sploh hočemo biti. Najprej, smo družba, ki je v preteklosti delala napake, jih popravljala in jih bo popravljala, a tudi družba, ki vendarle predvsem napreduje. Zato naj bo tudi naš pogled predvsem pogled naprej v prihodnost, če seveda imamo kam gledati. In verjemite mi, mi imamo kam gledati. Naša pot je pot trdne umeščenosti med razvite države, ki so ponotranjile občutek solidarnosti ter skrb za dostojanstvo vseh in vsakogar. Naša pot je pot države, ki temelji na demokratičnih vrednotah s stabilnim, prijateljskim, sosedskim in regionalnim okoljem. Na tej poti je Organizacija združenih narodov še vedno središče za negovanje mednarodnega miru in varnosti. Naša pot je pot razvoja ter obvladovanja novih tehnologij in sodelovanja pri njihovi rabi in regulaciji, da bomo ostali ljudje, ne pa amorfna družba, žrtev omejenega dostopa do preverjenih informacij in s tem manipulacij. Naša pot je pot dinamičnega gospodarstva, družbe, kjer ljudje ne bodo na kakršen koli način omejeni, ker bodo mladi želeli ostati in delati v Sloveniji, ker bodo starejši slišani, vključeni in preskrbljeni. Naša pot je torej pot, kjer se skupnost ne umika individualnosti, kjer individualizem ne prevlada nad solidarnostjo, tudi medgeneracijsko. Naša pot je pot, ki jo družboslovje, naravoslovje, humanistika, medicinske in inženirske znanosti tlakujejo skupaj. Če želimo imeti vključujočo družbo, kjer ima vsak vsaj osnovne pogoje za dostojanstveno življenje, kjer je vsak opolnomočen za izzive prihodnosti, od zdravstvenih, prehranskih, podnebnih in drugih, potem mora biti vključujoče in povezljivo tudi vse znanje, ki ga premoremo. Prostora za elitizem, ki bolne, revne, stare in nemočne pušča ob strani, ni in ga ne sme biti, ne v državi, ki si vsak dan znova, predvsem pa ob katastrofah, prizadeva biti solidarna. Slovenija je taka država. Naša pot je tudi pot miru in nenasilja. Ne na papirju, ampak iskreno vsak dan in pri vsem, kar počnemo. Tako kot so iskrene naše interniranke in izgnanke, s katerimi sem se srečala letos. Med pričevalkami je bila čudovita gospa, ki je imela v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbrück številko 30153. Njeno ime je bilo Marija Frlan. Gospa ni bila jezna niti zagrenjena. Rekla je, da je zgodovina lepa in grda. Njena iskrena želja in zapuščina pa je ena sama, da bi nam in prihodnjim generacijam bila prihranjena vojna vihra. Gospe žal ni več med nami, pred kratkim nas je zapustila. Naj nas njen glas razuma spremlja in vodi še dolgo časa. Zato je naša pot tudi pot strpnosti ter sprejemanja različnosti in raznolikosti. O tem, še posebej o odnosu do migrantov kot temi številka ena ta čas v Evropi in Sloveniji, o tem, kaj nam migracije prinašajo in kaj odvzemajo, se bomo morali še veliko pogovarjati. Migracije so sestavni del zgodovine človeštva že tisočletja. Če želimo sprejeti prave odločitve, moramo dobro poznati in razumeti ne samo zgodovino, ampak tudi dejavnike, ki vodijo do migracij in vplivajo na njihovo dinamiko. Žal smo v družbi glede te zahtevne razprave še zelo na začetku. Čaka nas veliko dela, in to vseh vej oblasti, da se bomo tega vprašanja znali lotiti na pravi način. Že zdaj pa politiki in javnosti sporočam: zloraba migracijskega vprašanja v populistične namene, z namenom pridobivanja cenenih političnih točk, je zavržno dejanje. Takšna zloraba nas razdvaja, škodljiva je za družbeno tkivo naše države in kar kliče k hitrim, radikalnim, a zgodovinsko dokazano napačnim rešitvam. Izhodišče za iskanje pravih rešitev je eno samo: spoštovanje osebnega dostojanstva in varnosti vsakega med nami, ne glede na to, od kod prihaja. Skušati moramo najti zdravorazumsko mejo med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. In na koncu najpomembnejše. Občutek skupnosti je in mora biti okvir naše vizije. Skupnost je treba graditi za to, da bomo kot družba odporni proti vsem izzivom, da bomo ponosni in ne ljubosumni na uspehe naše države, naših podjetnikov, izumiteljev, umetnikov, da bomo srčno navijali za vse naše športnike na velikih tekmovanjih. Če lahko stopimo skupaj, ko gre za našo suverenost, če lahko stopimo skupaj, ko gre za naravne nesreče, lahko, in v to res verjamem, delujemo kot skupnost tudi, ko gre za prihodnje izzive. Vsak tak izziv lahko na svoj način ogrozi našo državo, sploh v sedanjem zelo negotovem svetu. Zato se moramo navaditi in potruditi delati skupaj in, kot je bilo to dokazano pri poplavah, pozabiti moramo na desetletne zamere, sosedske, strankarske ali kakšne druge. Nestrinjanje je značilnost vsake demokracije. O eni stvari pa pogajanj, spoštovane in spoštovani, ni. Imamo eno samo državo, našo Slovenijo, ki jo moramo znati voditi, negovati, varovati in obvarovati. To je moje sporočilo vsem nam, državljankam in državljanom, prebivalkam in prebivalcem, poslankam in poslancem, državnim svetnikom in svetnicam, vladi, sodni veji oblasti in vsem podsistemom ter meni kot predsednici. Naj vam ob tem zaželim vesele skorajšnje božične in novoletne praznike, vsem nam pa skupaj tako leto 2024, v katerem bomo kot skupnost naše uspehe nadgradili, težave pa reševali složno in vizionarsko, za nas, ki smo danes tu, in za generacije, ki prihajajo za nami! Hvala vam. Spoštovana predsednica, najlepša hvala za vaše podano mnenje in stališče.

Hvala lepa. Ta točka dnevnega reda je s tem zaključena. In lepo prosim, če tisti, ki želite oditi ali se pogovarjati, to storite hitro.

Hvala lepa.

Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Danes bo opravljena tretja obravnava Predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Bistvene rešitve in cilji tega predloga zakona so vam bili predstavljeni že v okviru splošne razprave in druge obravnave. V razpravi so bile podane nekatere pomembne iztočnice za izboljšavo in nadgradnjo predlaganih rešitev, ki so jih naslovili amandmaji, sprejeti med drugo obravnavo. Pred vami je tako besedilo predloga zakona, ki ga je Vlada na poziv Državnega zbora pripravila za tretjo obravnavo. V predlogu zakona so tako upoštevani amandmaji, ki so bili sprejeti na 14. seji Državnega zbora, in sicer k 6., 9. in 10. členu dopolnjenega predloga zakona. Z omenjenimi amandmaji se je spremenil predlagani sistem poplačila deleža upravičencev na način, da je posamezni upravičenec do deleža pri preoblikovanju upravičen do izplačila, če njegov nominalni delež ne presega 120 evrov. Sprejeta je bila torej določba z nekoliko nižjo mejo za izplačilo, to je 120 in ne 130 evrov, kot je bila predlagana v dopolnjenem predlogu zakona. S tem se je upoštevalo tudi mnenje regulatorja, to je Agencije za zavarovalni nadzor, ki ga ta podala po ponovnih izračunih po opravljeni razpravi na matičnem delovnem telesu Državnega zbora. Amandma pa je bil sprejet tudi glede načina izračuna premijskega količnika pri opredelitvi nominalnega deleža posameznega upravičenca do deleža pri preoblikovanju, da se bo pri tem upoštevalo tudi znesek morebitnih vrnjenih premij. Po mnenju Vlade tako obravnavani predlog zakona predstavlja najprimernejši in najbolj transparenten način, da se zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s statusnopravnim preoblikovanjem Vzajemne v delniško družbo dokončno uredi premoženjskopravna razmerja med vsemi tremi deležniki, to so zavarovanci Vzajemne, ustanovitelj, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sama družba. Tako se zavaruje interese vseh, ki so vpeti v obstoj in delovanje Vzajemne. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Tine Novak. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Danes je še zadnjič pred nami Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. V letošnjem letu smo končno pokazali, da zavarovalniški lobi ni vsemogočen in da uporaba osnovnega zdravstvenega varstva za kovanje dobičkov ni tako samoumevna, kot se je ves ta čas zdelo. Prejšnji teden je Ustavno sodišče zavrglo pobudo zavarovalnic za oceno ustavnosti uredbe, s katero je vlada preprečila neupravičen dvig cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S sprejetjem zakona, ki ga imamo danes na mizi, pa bomo preprečili, da bi se premoženje, ustvarjeno na plečih delovnih ljudi in na podlagi plačevanja de facto obveznega zavarovanja, skoncentriralo v rokah le-tistih, ki si lahko privoščijo nadstandard na področju zdravstva. Zakon je manj radikalen, kot bi si želeli. Pravična in ustrezna rešitev bi bil prenos celotnega poslovanja družbe Vzajemna na zavod, ki je družbo ustanovil in ki je kot nosilec obveznega zavarovanja in iz katerega se je tudi napajal bazen strank dopolnilnega zavarovanja, vendar bi s tem očitno prišli preblizu izrazu nacionalizacija, ki pa se ga demagogi prostega trga in svobodne gospodarske pobude bojijo kot hudič križa. Namesto tega se bo ob preoblikovanju premoženja porazdelilo med vse zavarovance, vključno s tistimi, ki bodo s 1. januarjem prenehali pogodbeno razmerje z Vzajemno zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Institut, ki ga je kapital v valu privatizacije po osamosvojitvi uvedel zaradi tako imenovanega razkoraka med zdravstvenimi pričakovanji državljanov in BDP Slovenije, bomo januarja 2024 končno iztrgali prostemu trgu in vrnili tja, kamor spada na Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Z zakonom, ki ga sprejemamo danes, bomo premoženje, ustvarjeno na podlagi privatizacije dela obveznega zdravstvenega zavarovanja, vrnili zavodu in zavarovancem. Za tem pa sledi še sprememba trenutnega enotnega obveznega zdravstvenega prispevka v progresivno in pravično dajatev. V Levici nas izjemno veseli, da bomo tej zgodbi končno naredili konec. Zaprli bomo eno od rakran slovenskega zdravstva, polno pozornost pa bomo lahko namenili organizaciji, javnim zavodom in nadaljevanju ukinjanja tržne logike v javnem zdravstvu.

Hvala lepa. Spoštovani! Obravnavani predlog zakona je posledica novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je Državni zbor potrdil letošnjega julija. Ta z začetkom leta 2024 uvaja prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obveznega in enotni pavšalni prispevek v višini 35 evrov za vse. Takrat nismo glasovali le za prenos dopolnilnega zavarovanja ali proti njemu, glasovali smo tudi o tem, ali želimo javno, transparentno in vsem dostopno zdravstvo ali pa so nam ljubši parcialni interesi in siromašenje javne zdravstvene blagajne z namenom polnjenja zasebnih žepov. Kot družba smo po desetletjih spoznali, da koncept dopolnilnega zavarovanja preko komercialnih zavarovalnic ni optimalna rešitev. Še več, v tem dolgem obdobju smo bili večkrat priča nenavadnim malverzacijam in računovodskim akrobacijam. Zdaj se bomo odločali o tem, na kakšen način naj ena od teh zavarovalnic, Vzajemna, ki je v lasti zavarovancev, nadaljuje svojo pot, in to na najbolj pravičen in pravno vzdržen način. Status članstva v družbi za vzajemno zavarovanje je po Zakonu o zavarovalništvu in statutu Vzajemne vezan na obstoj zavarovalne pogodbe, zato bi zavarovancem, ki so imeli sklenjeno le Pogodbo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ob uveljavitvi julija sprejete novele prenehalo članstvo v Vzajemni, s čimer bi izgubili vse pravice vezane na to članstvo. Zato je bilo z julijsko novelo določeno podaljšanje članstva v Vzajemni z vsemi pravicami, kot so jih imeli do prenehanja pogodb z Vzajemno, vključno s pravico do ustreznega deleža v primeru preoblikovanja Vzajemne v delniško družbo. Zaradi pravne varnosti in predvidljivosti je 21. člen sprejetega zakona za zakonsko ureditev preoblikovanja Vzajemne kot skrajnostni rok določil konec naslednjega leta, to je leta 2024. Zakon, ki ga obravnavamo danes zato določa postopek statusnega preoblikovanja ter pravice ustanovitelja in upravičencev, to je članov. Če bi zakonodajalec določil, da so člani, ki so imeli sklenjene pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju še naprej člani Vzajemne, a hkrati ne bi predvidel statusnega preoblikovanja Vzajemne, potem bi člani sicer ostali v korporativni strukturi Vzajemne, ne bi pa mogli več udejanjati svojih premoženjskih interesov. Za premije, ki so jih že vložili v Vzajemno, ne bi prejeli nobenih zdravstvenih storitev, saj je zakonodajalec ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, hkrati pa tudi v primeru izstopa ne bi bili upravičeni do izplačila. Upravičenci do deleža bodo tako ZZZS, člani Vzajemne, ki so imeli sklenjene pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ter seveda preostali zavarovanci oziroma člani Vzajemne, ki imajo sklenjene druge zavarovalne produkte. Med obravnavo smo imeli v Poslanski skupini Svoboda nekaj pomislekov, ki smo jih naslovili s sprejetimi amandmaji. Obrnili smo logiko izplačevanja deleža in določili višino zneska. Posamezni upravičenec bo upravičen do izplačila deleža, če njegov nominalni delež ne presega 120 evrov, razen če v roku 15 dni od prejema obvestila uveljavi pravico, da namesto izplačila svojega deleža, prejme ustrezno število delnic Vzajemne. Pri določanju višine deleža smo upoštevali mnenje regulatorja, to je Agencije za zavarovalni nadzor, saj višina 120 evrov predstavlja zgornjo mejo, ki bi še zagotavljala zadostno višino kapitalske ustreznosti, ki bo omogočala nemoteno poslovanje Vzajemne. V zaključku v Poslanski skupini Svoboda podpiramo cilje in namen zakona. Gre za transparentno ureditev statusnega preoblikovanja Vzajemne, z glavnim namenom zaščite pravic njenih članov in ustanovitelja, zato bomo glasovali za sprejem zakona. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Suzana Lep Šimenko. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice je posledica prenosa prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v dopolnilno obvezno zdravstveno zavarovanje. Takrat ste govorili, da zavarovalnice kujejo na račun zavarovancev prostega zavarovanja dobičke in kako bo ob ukinitvi le-tega vse drugače. Na novembrski seji pa ste potrdili, da gre kar 420 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja iz proračuna na ZZZS, s katerim boste vnaprej pokrili tudi izgubo, ki bi jo sicer ZZZS tudi zaradi prenosa zavarovanj delal, seveda brez da bi zavarovanci ob tem imeli boljše in hitrejše zdravstvene storitve. Z zakonom želite Vzajemno zdravstveno zavarovalnico statusno pravno preoblikovati iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Vlada v predlogu zakona navaja, da je cilj predloga zakona transparentna ureditev statusno pravnega preoblikovanja Vzajemne in predvideva vračilo vložka ustanovitelju ZZZS ter ob tem varuje premoženjski položaj ustanovitelja in upravičencev oziroma zavarovancev v vzajemne. V Slovenski demokratski stranki dvomimo v dobronamernost predlagatelja, predvsem v smislu transparentnosti preoblikovanja. Na tej točki pa se nam odpira tudi vprašanje, kaj je pravzaprav v ozadju predlagane ureditve. Dejstvo je namreč, da je že v trenutno veljavnem Zakonu o pogojih za statusno preoblikovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice določen postopek in način preoblikovanja, predlog zakona pa je lahko sporen z vidika skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, saj določa prisilno preoblikovanje iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo in ob tem jemlje pravico odločanja trenutni skupščini Vzajemne, ki je bila legitimno izvoljena s strani članov in članic oziroma zavarovancev Vzajemne, ter s tem posledično posega v ustavno varovano prosto gospodarsko pobudo. Poenostavljeno povedano menite, da so zavarovanci opravilno nesposobni, zato namesto njih z zakonom kar vi določate preoblikovanje. V Slovenski demokratski stranki ocenjujemo takšno dejanje za nesprejemljivo

Končno se zdaj končuje ta saga okrog prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje, pri čemer s tem zakonom na drugi strani ljudje, davkoplačevalci, zavarovanci, ne bodo nič na boljšem. Torej, mi bomo imeli še enako slab zdravstveni sistem v katastrofalnem stanju, kljub velikim vsotam denarja, ki se ga plačuje v zdravstveno blagajno. Ta zakon, ki je na mizi, kljub predlogom, dopolnilom Nove Slovenije, ki smo jih predlagali v drugemn branju, in sicer glede same porazdelitve, kaj bi padlo na delničarje, ta naš amandma v preteklosti ni bil sprejet, zato je zelo težko ta zakon podpreti. Sicer se lahko strinjamo, da ta odločitev vlade, ki je bila, se pravi, da gre za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na obvezno, je bila in da sedaj potrebujemo zakon, ki bo to operativno izvedel. Nas res boli ta del, da naš amandma ni bil sprejet, ki bi bil mnogo pravičnejši, in sicer da bi se vsem varčevalcem, vsem delničarjem del do 70 evrov izplačal, nadalje pač bi vsi ostali dobili delnico, torej vseh nekaj 100 tisoč zavarovancev bi dobilo vsaj finančna sredstva. V tem primeru s tem amandmajem koalicije, ki je sicer boljši kot prvotni, še vedno ne zasledujemo tega cilja, in sicer da bi vsi člani Vzajemne imeli vsaj kakšno finančno korist na drugi strani. Če pa povzamem, je pred slovensko vlado reforma zdravstva. Vlada se je lotila tega dela v bistvu na napačnem koncu, se pravi tam, kjer je bil ta problem minimalen, se pravi zaradi nekaj 10 milijonov evrov dobička, ne pa tam, kjer je problem največji, torej pri milijardah davkoplačevalskega denarja in konglomeratu, ki se mu reče ZZZS. In iz te obljube iz 18. januarja, sedaj bo minilo eno leto, ko je predsednik Vlade dejal, da se bomo lotili reševanja problema zdravstvene zavarovalnice, nismo naredili nič. Lotili smo se tega manjšega problema. Prvotnega problema ZZZS se v enem letu nismo lotili in še več, v tem letu več kot milijardo evrov namenjamo v bistvu iz proračuna v ZZZS, pri tem pa praktično ne vemo, kako se ta denar ta denar porablja, s kakšnim namenom in tako dalje. Torej želimo, da vladajoča koalicija v bistvu to, kar reče, te obljube tudi potem na drugi strani izpolni, zlasti če to govori predsednik Vlade. Zaradi tega, ker potem, saj vidite ankete javnega mnenja, je to zaupanje v vaše delo vedno slabše in slab porok za to, da bi lahko končno prišli do tako obljubljene zdravstvene reforme. Torej, zavihajte rokave, če želimo imeti zdravstveno reformo na mizi. Pred vami sta praktično samo še dve leti mandata. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica. Predstavnici Vlade, kolegice in kolegi! Zakonski predlog, ki ga imamo pred sabo, je neposredna posledica ukinitve oziroma združitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z obveznim. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je bila tudi po mnogih preoblikovanjih svojega produkta in poslovnega modela glavni ponudnik dopolnilnih zavarovanj, zato velika večina vprašanj, povezanih z združitvijo zavarovanj, zadeva prav zavarovance Vzajemne, zato je potreben tudi poseben zakon o statusnih vprašanjih, povezanih s to ukinitvijo. Socialni demokrati smo ob začetku obravnave izpostavili dva temeljna cilja. Prvič, da se Zavodu za zdravstveno zavarovanje povrne njegov ustanovni delež, s katerim je bila pred desetletji ustanovljena Vzajemna. In drugič, da zavarovanci, ki so dolga leta plačevali različne oblike zavarovanj, dobijo povrnjen pravičen delež svojih preostalih sredstev. Kot smo trdili od začetka obravnave zakona, za dosego teh ciljev obstaja več načinov. Obžalujemo, da je finančno ministrstvo kot pripravljavec izbralo način, ki bo poleg tega tudi posegel v upravljavsko obliko tega podjetja. Tega Socialni demokrati z vplivom, ki so nam ga odmerili volivci, ne moremo preprečiti, zato se o tem zakonu odločamo s stalnim zavedanjem, da bi rešitve lahko bile boljše in bolj premišljene, predvsem pa bi lahko ohranile v obziru potrebo po obstoju edinega ponudnika zavarovanj pri nas, ki posluje kot vzajemna zavarovalnica. Predlagatelj vztraja, da je edina dejansko izvedljiva pot obvezno preoblikovanje Vzajemne v delniško družbo. Vsi zavarovanci pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje so upravičenci do ustreznega števila delnic. Vsi tisti, katerih delež ne presega 120 evrov, bodo prejeli denarno povračilo, možnost enakega zahtevka pa ima tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Preostali upravičenci bodo prejeli delnice, pri čemer zakon zagotavlja tudi, da v primeru prve prodaje ne bodo zavezanci za plačilo davka. Socialni demokrati bi si sicer želeli več prizadevanj vlade, da bi v Sloveniji ohranili in razvili sistem vzajemnih zavarovanj, ne le na področju zdravstva, temveč tudi in predvsem na področju zavarovanj za posledice naravnih nesreč in podobno, saj ta model omogoča neposredne koristi zavarovancev dobrega poslovanja zavarovalnice, hkrati pa pomeni pomembno alternativo profitnemu modelu poslovanja, ki na prvo mesto postavlja zgolj in samo dobiček svojih delničarjev. Ker rešitve ne moremo izboljšati oziroma za dodatne izboljšave med našimi partnerji ni pretiranega posluha, od začetka obravnave konstruktivno sodelujemo, da bi zakon čim bolj pravično uredil prihodnje odnose. Amandmaja, ki jih predlaga Vlada bomo podprli, zaradi večje jasnosti določil. Podprli bomo tudi predlog zakona, pri čemer opozarjamo predlagatelja, da bi lahko vložil več potrpežljivosti in razumevanja v pripravo rešitev in tako pripravil zakon, ki bo bolj primerno uredil prehod na novo ureditev. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Državni zbor bo o predlogu zakona v skladu s časovnim potekom seje odločal danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

mag. Katji Božič, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Predlog zakona, ki je pred vami, je nov samostojen zakon, ki zagotavlja globalno minimalno obdavčitev za velike mednarodne in domače skupine podjetij. Že na začetku je treba poudariti, da ne gre za tesno povezavo z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, kajti ta predlog zakona ureja le povrhnji davek, ki se določa drugače kot davek od dohodkov pravnih oseb in učinkuje le na nizko obdavčen dohodek velikih skupin podjetij. S tem zakonom Slovenija izpolnjuje zavezo v okviru OECD in Evropske unije za uvedbo globalne minimalne davčne stopnje s ciljem odpravljanja konkurence na področju stopenj davka od dohodkov pravnih oseb oziroma za preprečevanje erozije davčne osnove in prenosov dobička v nizko obdavčene jurisdikcije. Predlog zakona prenaša direktivo Evropske unije iz 14. decembra 2022 o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje. Omenjena direktiva dosledno sledi pravilom, ki jih v okviru drugega stebra obsežne globalne davčne reforme za naslavljanje davčnih izzivov, zaradi digitalizacije gospodarstva od leta 2016 dalje pripravlja OECD o podpori G-20. Predlog zakona uvaja nov in kompleksen sistem, kar pa je nujno, je, da se dosežejo prej navedeni cilji in nameni. Za dosego je pomembno enotno in čim širše izvajanje tega sistema na globalni ravni. Evropska unija je bila na tem področju vodilna, saj je kmalu po pripravi vzorčnih pravil na OECD pripravila direktivo, ki je ta pravila povzela in katere rok za prenos nacionalne zakonodaje držav članic je 31. december 2023. Sistem, ki ga določa zakon, se lahko opiše v nekaj bistvenih korakih. V obseg pravil spadajo subjekti v sestavi skupin s konsolidiranimi prihodki 750 milijonov evrov ali več. Osrednja določila zakona se nanašajo na izračun dejanske davčne stopnje za subjekte v sestavi v posamezni jurisdikciji, kjer skupina deluje. Dejanska davčna stopnja se izračuna po formuli. Poznati je treba zajete davke in kvalificiran dohodek ali izgubo, ki začetno izhaja iz računovodskih pravil in se še prilagodi. Minimalna obdavčitev oziroma povrhnji davek se uporabi od presežnega dobička, ki je kvalificiran dohodek, zmanjšan za vsebinsko izključitev dohodka, če je dejanska davčna stopnja v jurisdikciji nižja od minimalne stopnje 15 %. Povrhnji davek se naloži subjektu v sestavi, praviloma je to krovni matični subjekt skupine, na podlagi pravila o vključitvi dohodkov in pravila o prenizko obdavčenih dobičkih, ki je varovalno pravilo, oziroma kot domači povrhnji davek v Sloveniji. Slovenija je namreč izbrala opcijo, ki jo omogočajo vzorčna pravila OECD in tudi direktive Evropske unije, da se določi obveznost za domači povrhnji davek v Sloveniji, ki predstavlja tako imenovani nacionalni davek v okviru sistema, ki ga ureja zakon. Na ta način Slovenija uveljavlja prvo pravico obdavčenja in z vidika davčnih prihodkov zajame davek v svoj proračun oziroma ga ne prepusti drugim jurisdikcijam, ki bi ga pobrale v skladu z osnovnima praviloma zakona, običajno od krovnih matičnih podjetij, ki se nahajajo v teh drugih jurisdikcijah. Predlog zakona določa kar nekaj določb, ki bodo vsaj začetno olajšale izvajanje, prav tako pa si bosta Ministrstvo za finance in FURS prizadevala za ustrezno in za vse deležnike čim lažje izvajanje zakona.

Hvala lepa, predsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegica, dragi kolegi, kolegice! Odbor za finance je na 35. nujni seji obravnaval Predlog zakona o minimalnem davku, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 64. seji sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor je poleg predloga zakona prejel še naslednja gradiva: Mnenje Zakonodajno-pravne službe in Mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe. Državna sekretarka Ministrstva za finance je uvodoma predstavila razloge za sprejetje predloga zakona ter njegove cilje. Med slednjimi je kot ključno izpostavila izpolnjevanje zavez v okviru OECD in EU za uvedbo globalne minimalne davčne stopnje s ciljem odpravljanja konkurence na področju stopenj davka od dohodkov pravnih oseb oziroma za preprečevanje erozije davčne osnove in prenosov dobička v nizko obdavčene jurisdikcije. Navedla je tudi glavna razlika med predlogom zakona in Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogom zakona se prenaša direktivo EU o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje, po kateri bodo morali biti letni prihodki posamezne skupine podjetij, ki presegajo 750 milijonov evrov, obdavčeni z vsaj 15 %. Nato je predstavila prednosti, ki jih predlog zakona uvaja za Slovenijo, saj bo omogočil, da uveljavlja prvo pravico obdavčenja in z vidika davčnih prihodkov zajame davek v svoj proračun, oziroma ga ne prepusti drugim jurisdikcijam, ki bi ga pobrale v skladu z osnovnima praviloma zakona, običajno od krovnih matičnih podjetij, ki se nahajajo v teh drugih jurisdikcijah. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila splošne pripombe službe k predlogu zakona iz pisnega mnenja. Pojasnila je, da sta bili z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin upoštevani dve pripombi službe, ostale pripombe pa z amandmaji niso upoštevane in ostajajo v veljavi. Še posebej je izpostavila vprašanje skladnosti predlaganih rešitev z načelom načelom pravne države iz 2. člena Ustave, ki zahteva, da morajo biti zakonske norme jasne in nedvoumne. Podala je tudi kritiko glede neupoštevanja nomotehničnih pravil. Nejasna so tudi sklicevanja znotraj posameznih predlaganih zakonskih rešitev. Na seji je sodeloval tudi predstavnik Državnega sveta, ki je predstavil pisno mnenje Komisije Državnega sveta, ki predlog zakona podpira. Izpostavil je nekatere dileme ter vprašanja iz razprave te komisije glede možnosti odstopanj podjetij, ki delujejo v tako imenovanih offshore državah, od predlaganih določb predloga zakona ter dileme glede primernosti višine davčne stopnje. V razpravi so članice in člani odbora izrazili podporo predlogu zakona. Vzpostavljena je bila dolgoletna problematika na področju davčnih utaj, zlasti multinacionalk, proti katerim težje konkurirajo druga manjša podjetja. Izgube v večmilijonskih zneskih pa ne občuti zgolj Slovenija, ampak tudi druge države Evropske unije. Po njihovem mnenju je predlog zakona, ki uvaja minimalni davek, korak v pravo smer. Odbor je sprejel vse amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k predlogu zakona. Tako je odbor v skladu z 28. členom Poslovnika glasoval o vseh členih predloga zakona in jih tudi sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji, in je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Tine Novak. Izvolite. **TINE Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav, kolegice in kolegi! kolegi! Legitimna želja po ukrepu, ki bi prisilil številne multinacionalke k plačevanju ustreznega davka, sega najmanj nazaj v leto 2019. V takratni koaliciji je namreč prevladovalo prepričanje, da velika digitalna podjetja svojo dejavnost opravljajo v vseh članicah Evropske unije, svoj dobiček pa prijavljajo zgolj v članicah z nizkimi davčnimi stopnjami, kot na primer Irska, Luksemburg in tako naprej. To pa preprosto ni pošteno, saj se s tem izogibajo plačila davkov na dobiček državam, kjer so ga ustvarila. Takratni odbor za finance je zato na 13. nujni seji maja 2019 sprejel sklep, s katerim je predlagal vladi, da do aprila 2020 v obravnavo pošlje predlog zakona, s katerim bi na območju Republike Slovenije uvedli prav tak davek. Ker se je že takrat iskal širši konsenz znotraj mednarodne skupnosti, predvsem OECD in EU, v naslednjih dveh letih do tega pač ni prišlo. Lanskega decembra pa je bil ta konsenz sprejet, zato je Svet EU sprejel Direktivo Sveta 2022/2523 z 2022 o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje za mednarodne skupine podjetij in velike domače skupine v Uniji. Direktivo je treba prenesti v nacionalne zakonodaje, tudi v slovensko zakonodajo, in to najkasneje do konca tega leta. Predlog zakona, ki temu sledi, predstavlja samostojen zakon, po katerem bodo morali biti letni prihodki posamezne skupine podjetij nad 750 milijonov evrov obdavčeni z vsaj 15 %. Skupine v obsegu so skupine, kateri letni prihodki, o katerih se poroča v konsolidiranih računovodskih izkazih krovnega matičnega subjekta, v vsaj dveh od štirih poslovnih let znašajo 750 milijonov evrov ali več. Povrhnji davek bo dejansko davčno stopnjo skupine za ta dohodek zvišal na minimalno davčno stopnjo. Minimalna stopnja pa bo mednarodno dogovorjena davčna stopnja pri 15 %. Zakon o minimalnem davku uvaja torej neke vrste davčno dieto za velike korporacije, ki prihajajo iz lahke prehrane nizkih davkov na bolj hranljivo obdavčitev. Ta preobrat zagotavlja, da bodo tudi največje gospodarske entitete pošteno prispevale k družbenemu blagostanju Slovenije. Gre torej za povrhnji davek, ki ga ne smemo enačiti z veljavnim davkom od dohodka pravnih oseb, to je namreč samostojen zakon, ki bo veljal ločeno, saj gre pri izračunavanju površnega davka za drugačen sistem od sistema davka od dohodka pravnih oseb. Bistvo pa je, da je Slovenija izbrala opcijo, ki jo omogočajo vzorčna pravila OECD in tudi direktiva EU, da se določi obveznost za domači povrhnji davek v Sloveniji, ki predstavlja tako imenovan nacionalni davek v okviru sistema, ki ga ureja prav ta zakon. To je pomembno, saj ta način Slovenijo uveljavlja v prvo polovico obdavčenja in z vidika davčnih prihodkov zajame davek v svoj proračun oziroma ga ne prepusti drugim jurisdikcijam. Ureditev plačevanja ustrezne višine davka za Poslansko skupino Svoboda predstavlja pomemben korak v pravo smer, saj smo mnenja, da velike skupine podjetij ne glede na to, kje delujejo, morajo plačevati vsaj nek minimalni davek. Zavedamo se namreč, da bi s tem v osnovi dosegli izenačene položaja z vidika obdavčitve tako za mala kot za velika podjetja. Izogibanje davkov po našem prepričanju trasira pot zmanjšanju kakovosti življenja, saj zmanjšuje višino sredstev, ki jih namenimo za šolanje, za zdravstvo,

Spoštovana predsednica, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Oktobra leta 2021 se je 136 držav v tako imenovanem globalnem davčnem dogovoru sporazumelo o pravičnejši obdavčitvi multinacionalk, ki naj bi globalno po takratnih izračunih prinesel dodatnih 150 milijard dolarjev davčnih prihodkov. Zadnje ocene OECD pa na globalni ravni predvidevajo okoli 220 milijard evrov višje letne davčne prihodke. Dogovor zasleduje cilj, da morajo multinacionalke plačevati davek na dobiček tam, kjer ga ustvarjajo. Kjer so do sedaj številne multinacionalke z državami sklepale posebne davčne dogovore, naj bi na podlagi sklenjenega dogovora in ustrezne zakonodaje po posameznih državah za multinacionalke veljala minimalno 15-odstotna stopnja davka na dobiček. Svet EU je konec leta 2021 poslal v obravnavo Predlog direktive o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje za mednarodne skupine v Uniji, do katere se je marca leta 2022 leta 2022 opredelila takratna vlada pod vodstvom Janeza Janše in predlog direktive podprla. Ker zaradi volilnega obdobja Odbor za zadeve Evropske unije v prejšnji sestavi predloga direktive ni obravnaval v predvidenem roku, se je štelo, da je predlog stališča Republike Slovenije tudi uradno stališče naše države. Svet EU je lani na podlagi prej omenjenega dogovora, sprejel direktivo Sveta EU o zagotavljanju globalne minimalne davčne stopnje za mednarodne skupine podjetij in velike skupine v EU, ki jo morajo države prenesti v nacionalno zakonodajo do konca leta 2023. Vlada Republike Slovenije je novembra letos potrdila Predlog zakona o minimalnem davku, o katerem bomo odločali na tej seji Državnega zbora. Gre za samostojni zakon, ki bo veljal ločeno od veljavnega Zakona o dohodku pravnih oseb, saj gre pri izračunavanju tako imenovanega povrhnjega davka za drugačen sistem od sistema davka od dohodkov pravnih oseb. Zakon o minimalnem davku za mednarodne skupine podjetij prinaša tako nove poročevalske kot tudi potencialne davčne obveznosti. Nanaša se na skupine podjetij, kjer ima matično podjetje v konsolidiranih izkazih vsaj dve leti od štirih letne prihodke najmanj 750 milijonov evrov. Minimalna obdavčitev je, kot že rečeno, 15 %. Z novim povrhnjim davkom se podjetje obdavči vsakič, ko je dejanska davčna stopnja mednarodnega podjetja nižja od 15 %, in bodo z njim obdavčeni presežni dobički vseh nižje obdavčenih subjektov oziroma družb iz skupine, ki so v Sloveniji. O pobranem povrhnjem davku bo Slovenija morala obvestiti tudi Evropsko komisijo. Na podlagi podatkov je bilo v letu 2019 identificiranih skupno 412 mednarodnih skupin podjetij z matičnimi družbami v Sloveniji ali v tujini in hčerinskimi družbami v Sloveniji, ki so na svetovni ravni ustvarile vsaj 750 milijonov evrov letnih prihodkov. Od tega je imelo 144 mednarodnih skupin v Sloveniji leta 2019 dejansko davčno stopnjo pod 15 %. Čeprav je stopnja davka na dohodke pravnih oseb po trenutno veljavni zakonodaji pri nas 19 %, je dejanski davek, ki ga družbe plačajo zaradi uveljavljanja olajšav, nižji. V povprečju je efektivna davčna stopnja med 14,7 in 14,8 %. Vlada ocenjuje, da bo predlog zakona učinkoval na skupno 184 multinacionalnih skupin, katerih skupna letna davčna obveznost znaša okoli 27 milijonov evrov. Ob uvedbi pravila domačega povrhnjega davka, bo ta dodatna davčna obveznost v prvem letu pomenila dodatne davčne prihodke proračuna Republike Slovenije, učinek pa naj bi bil približno 10 milijonov evrov letno. V Slovenski demokratski stranki sicer menimo, da bo minimalna obdavčitev ob enotnem izvajanju, poudarjam, ob enotnem izvajanju, lahko pa slišimo, da nekatere države želijo uveljavitev zakona oziroma začetek izvajanja zamakniti, se pravi, ob enotnem izvajanju menimo, da bo pozitivno vplivala na konkurenco ter prispevala k davčni gotovosti in preglednosti na enotnem evropskem in globalnem trgu. Zato predlaganemu zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala.

v tej direktivi tudi ena dikcija, da se uveljavitev zakonodaje, se pravi 15-odstotnega davka obdavčitve za multinacionalke, se pravi za podjetja nad 750 milijoni evrov na letni ravni, da se v bistvu uveljavitev te zakonodaje, ki jih bi obremenjevala, zamakne za 6 let. za 6 let. Za 6 let. Nekatere države so v okviru implementacije te direktive – naj naštejem samo nekatere evropske države: Malta, Estonija, Slovaška, Litva, prišle bodo še druge države – v bistvu to zakonodajo, ki jo danes mi sprejemamo, sicer sprejele, ampak z datumom veljavnosti 1. 1. 2029. Zakaj so oni to naredili? Jaz sem šel tudi brat magnetograme razprav s stališča ministrstev v teh državah. Zaradi tega, ker ta trenutek gospodarsko okolje ni naklonjeno dodatnim obdavčitvam, pa četudi gre za obdavčitve zelo malega števila podjetij, kjer res multinacionalke ustvarjajo visoke promete, visoke dobičke, ampak kljub temu so to zelo slabi signali za gospodarstvo.

Tukaj bo cost-benefit v Sloveniji zelo majhen. Predlagamo, da se zaradi signala, ki ga lahko damo slovenskemu gospodarstvu, da ne spreminjamo davčne zakonodaje tako ad hoc, da se odločimo, da bomo ta zakon začeli uveljavljati z letom 2029 in ne s 1. 1. 2024. Obenem želim pa še eno stvar poudariti, in sicer ta zakonodaja in direktiva sta sicer usmerjeni v preprečevanje tako imenovane davčne konkurence. Zdaj na ozemlju Evropske unije, tudi sam sem pristaš tega, ne prihaja do davčne konkurence nasproti članicam zlasti evrocone ali pa Evropske unije, če želimo enakomeren razvoj znotraj te skupnosti držav. Tako imamo recimo beg možganov, beg podjetij iz Slovenije na Hrvaško zaradi ugodnejše davčne politike na Hrvaškem, na primer, ko pa govorimo na globalni ravni glede davčne konkurence, želim poudariti predvsem tole, da v tem primeru davčna konkurenca sama po sebi ni nekaj slabega. Zakaj? ker njeno onemogočanje lahko škoduje prav državam v razvoju, ki so lahko tudi članice OECD. Prav tem državam, ki želijo z ugodnejšo davčno politiko pritegniti, ne vem, v Afriko, v Azijo, nerazvite dele sveta, dodatne investicije, investitorje jim v bistvu s to zakonodajo onemogočamo. Drži, gre za velika podjetja. Ampak zakaj ne bi tudi v teh nerazvitih državah? Seveda lahko imamo tudi takšna podjetja. Torej davčna konkurenca, sama dikcija znotraj skupnosti EU, ja, lahko se jo omeji, lahko smo tukaj odprti pri teh razpravah, ampak na globalni ravni pa bi omejevanje davčne konkurence zlasti državam v razvoju, ki z ugodnejšo politiko obdavčitve v bistvu tekmujejo za investitorje z razvitejšimi državami članicami, zelo škodovalo. Še to bi želel poudariti, da glede na naš amandma Vlada v predlogu zakona ni podala pojasnil, zakaj se nekatere druge

Tega pojasnila v samem zakonu ni. Želimo pa res dati s tem našim amandmajem en močen del gospodarstvu, in sicer da ne spreminjamo davčne politike kar tako ad hoc, iz danes na jutri, cost-benefit pa zaradi tega, ker mislim, da imamo samo

Hvala, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Kadar beseda nanese na davke podjetij in korporacij, se je v sodobnem globaliziranem svetu težko izogniti ugotovitvi, da se mnoge velike multinacionalne korporacije uspešno izogibajo svojim davčnim obveznostim. Vzvodi, ki jih za to uporabljajo, so različni, praviloma pa so povezani z dejstvom, da so davčne stopnje, davčne olajšave in davčna pravila v različnih državah pač različni. Podjetje, ki posluje v več državah, ima zato možnost navidezno prenašati prihodke in dobičke v davčna okolja, kjer je davčna obravnava najugodnejša. V konkurenčnem boju podjetij so začele sodelovati tudi države, ki se trudijo na različne načine pritegniti sedeže tovrstnih korporacij. Posledica tega boja pa je vedno večja erozija davčnih virov, ki najedajo osnovo držav, od katerih vsi, tako ljudje kot gospodarstvo, pričakujejo delovanje in ukrepanje. Ne gre za problem, ki bi ga opažali le pri nas ali v Evropski uniji, ali pa za problem, ki bi bil omejen le na nekatere tako imenovane davčne oaze. Kombinacija različnih stopenj olajšav in možnosti prenašanja preteklih izgub za zniževanje bodočih davčnih obveznosti po vsem svetu pomeni, da mnoga velika podjetja ne glede na višino splošne davčne stopnje plačujejo bistveno manj, nekatera pa skoraj nič davka, kljub velikim prihodkom in dobičkom, ki jih ustvarjajo. Ker gre za globalen problem, so se ga države lotile z globalnim pristopom. Pod okriljem OECD in z vodilno vlogo Evropske unije so se začela prizadevanja za globalni dogovor o minimalni davčni stopnji. Kar 138 držav je podpisalo dogovor, s katerim bodo države v svoje davčne sisteme uvedle ureditev, po kateri nobeno veliko podjetje ne bo plačalo manj kot 15 % davka na svoj dohodek. Evropska unija je ta dogovor pred enim letom že vgradila v svoj pravni red s sprejetjem direktive, ki jo morajo države članice uzakoniti do konca letošnjega leta. To je tudi razlog za nujni postopek, čeprav Socialni demokrati ocenjujemo, da bi, zaradi pomembnosti rešitev bil primernejši redni postopek, v katerem bi se lahko z rešitvami temeljito seznanila tudi širša javnost. Sprejetje sistema pa pomeni uvedbo posebnega tako imenovanega povrhnjega davka, ki ga bodo zavezana plačevati velika podjetja in sistemi s skupnim letnim prometom nad 750 milijonov evrov in katerih davčna obveznost iz naslova davka na dohodek pravnih oseb ne dosega vsaj 15 %. V tem primeru se bo sprožil mehanizem iz tega zakona, s katerim se bo podjetju odmerila ustrezna davčna obveznost. Socialni demokrati že dolgo opozarjamo na škodljive posledice obstoječe ureditve, ki omogoča obsežno davčno izmikanje pa tudi utaje davkov. Socialne posledice tako izgubljenih davkov so velikanske, zato tak ukrep vsekakor podpiramo, saj gre tudi za pomemben del naših programskih prizadevanj. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zato podprli predlog zakona o minimalnem davku. Upamo, da bodo kmalu zaključeni tudi drugi globalni dogovori, s katerimi bo uveden pravičen globalni davčni okvir. Hvala.

Že takrat smo pozvali k aktivnejšemu pristopu omejevanja odlivanja denarja preko davčnih oaz, ker so to izjemno družbeno škodljive in nepravične prakse, ki povzročajo razgradnjo družbenih sistemov, kot so zdravstvo, šolstvo in socialne storitve. Po drugi strani pa te slabe prakse negativno vplivajo na delovne ljudi, ki morajo zaradi izčrpanih proračunov zategovati pas. Slovenija je z vidika obdavčitve dohodkov pravnih oseb postavila svojo davčno kulturo, za katero z gotovostjo lahko trdimo, da je predvidljiva, ki temelji na mednarodnih davčnih standardih. Slovenija pa kot članica OECD sledi aktualnim prizadevanjem za odpravo davčnih praks mednarodnih skupin podjetij, ki omogočajo preusmerjanje dobičkov v davčne oaze, kjer zanje velja zelo nizka ali ničelna obdavčitev. Mednarodna davčna pravila imajo cilj zagotavljati, da mednarodna podjetja plačajo pravičen delež davka ne glede na to, kje poslujejo. Vendar so se v zadnjih desetih letih davčne stopnje za obdavčitev dohodkov podjetij zmanjševale, ker so države v spodbujale davčno konkurenco, ki spodbuja neustrezne prakse preusmerjanja dobičkov v območja, oaze, kjer obdavčitve ni ali pa je ta izredno nizka, kar je v nasprotju z mednarodnimi davčnimi standardi, katerih namen je zagotavljanje prihodkov za zadovoljevanje družbenih potreb. Predlog Zakona o minimalnem davku je nov samostojen zakon, ki zagotavlja globalno minimalno obdavčitev za velike mednarodne in domače skupine podjetij. S tem zakonom Slovenija izpolnjuje zavezo v okviru OECD in Evropske unije za uvedbo globalne minimalne davčne stopnje s ciljem odpravljanja davčnih oaz. Uvaja se nov in kompleksen sistem, kar pa je nujno, da se dosežejo prej navedeni cilji in nameni. Za njihovo dosego je pomembno enotno in čim širše izvajanje tega sistema na globalni ravni. Evropska unija je bila na tem področju vodilna, saj je kmalu po pripravi vzorčnih pravil na OECD pripravila direktivo, ki je ta pravila povzela in katere rok za prenos v nacionalno zakonodajo držav članic je 31. december 2023. Zelo pomembno je zavedanje, da je izogibanje davkov davkov pravzaprav pot v zmanjšano kvaliteto življenja, da to zmanjšuje vsa sredstva, ki jih imamo na voljo za razvoj naše družbe, za uresničevanje potreb prebivalk in prebivalcev Slovenije, za razvoj naših potencialov.

V razpravo dajem 76. člen ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Kolega Vrtovec, izvolite ..aha, vidim, da je še interes, se opravičujem in vas prosim za prijavo.

tole, da nastanku same direktive, ki je v bistvu trajal tri leta in je bil zaključen 2022, implementiran zdaj v našem Državnem zboru, a priori seveda temu ne nasprotujemo. Če pa vzamemo celotno zgodbo, v kakšni državi živimo, ali je to država – tudi prej smo slišali predsednico –, ki je davčno predvidljiva, predvidljiva do poslovnega okolja, pa moramo reči: ne, nismo.

evrocone. Ampak, dragi moji, pozor – pri tem izpuščate eno bistveno stvar, po kateri kličejo delodajalci, da se spremeni – oprispevčenje plač. Govorimo o prispevkih in o davkih. Za delodajalca je to vse isto davki in prispevki. Vse isto je, ker da iz iste malhe svojega prometa, svojih prihodkov naprej. Zadnjič smo o tem govorili na seji Odbora za finance pri obravnavi zakona o obnovi, tudi o davkih. tukaj s tem naslovom želim poudariti, da, za božjo voljo, govorimo že eno leto pol v tem Državnem zboru o znižanju davčnih bremen iz naslova dela, obdavčitev pri plačah, davščin. In mi na mizi nimamo še nobenega zakona, ki bi kazal, da se davki iz tega dela znižujejo. Imamo pa vrsto drugih zakonov, kjer davke zvišujemo. In enako velja tudi v tem primeru, četudi gre za implementacijo direktive. Kot sem dejal uvodoma, mi v bistvu tukaj obremenimo eno, dve ali tri slovenska podjetja. Jaz upam, da bi imeli tukaj čim več podjetij, ki bi dosegla mejo 750 milijonov evrov.

tukaj ne gre za pavšalno obdavčitev celotnega gospodarstva, ampak signal pa je spet tisti, ki je slab. In mi predlagamo ravno zaradi tega amandma, glede na to, da ne bomo imeli nobenega benefita v državnem proračunu, če bo ta zakon začel 1. 1. veljati. Nobenega. Predlagamo amandma, kot so naredile nekatere druge evropske države, in sicer da ta zakon začne veljati v Republiki Sloveniji s 1. 1. 2029. Direktiva, sprejeta direktiva to omogoča. In glede na to, da mi nič ne bomo imeli več v proračunu zaradi tega zakona za implementacijo te direktive, pa dajmo napraviti danes en dober signal slovenskemu gospodarstvu, da se tudi mi lahko odločimo, da ne bomo takoj začeli v ponedeljek, ker smo tako predvidljivi, ampak da bomo začeli 2029. Ravno toliko denarja bomo imeli v državnem proračunu zaradi tega, če začnemo z implementacijo te direktive čez šest let. Litva, Malta, Slovaška, Estonija so na primer tiste evropske države, ki so že zdaj rekle, da bo ta zakon začel veljati za njih se pravi, ta direktiva bo začela za njih velja 2029 leta. Verjemite, da tudi v Estoniji in v Litvi ni veliko podjetij, ki dosegajo prihodke 750 milijonov oziroma dobičke 750 milijonov evrov pa tako naprej, da jih je zelo malo, pa so kljub temu sprejeli ta odlok implementacije direktive. Naš namen, gospa državna sekretarka, ni nasprotovanje temu zakonu in direktivi, ki jo pač moramo implementirati, želimo pa prikazati na en plastičen način, da se tudi implementacij direktiv ne držimo kot pijanec plota, ampak da smo pri tem zdravorazumski zlasti takrat, ko v bistvu ta država od tega ne bo imela praktično nič.

Hvala lepa. Kolegica Monika Pekošak, imate besedo, izvolite. **MONIKA ŠEKOŠAK (PS Svoboda):** Hvala lepa za besedo. Danes torej obravnavamo zakon o minimalnem davku. Kot smo slišali, so se za ta zakon odločile članice OECD in tako tudi Slovenija. Cilj je poenotenje davčnih pravil povsod po tej skupini, in sicer da mednarodna podjetja plačajo pravičen delež davka ne glede na to, kje poslujejo. V zadnjih desetletjih so se davčne stopnje za obdavčitev dohodkov v podjetju zmanjševale, zaradi tega so nekatere države tako vzpostavljale davčno konkurenco. gre za to, da se je cela skupina OECD začela boriti proti davčnemu izogibanju, kar je bilo predstavljeno tudi v dokumentu, ki ga je objavil EU Tax Observatory. Ta dokument je preučil vpliv zapletenih lastniških struktur mednarodnih skupin podjetij na davčno izogibanje. Ugotovil je, da podjetja, ki so del velikih verig, kjer ima matično podjetje v lasti odvisna podjetja, napovedujejo manjši davek na dobiček in posledično plačujejo manj davka kot primerljiva podjetja v isti državi ali sektorju. Ta velika mednarodna podjetja, ki imajo te zapletene strukture, prenašajo dobiček iz svojih enot z višjim davkom v enote z nižjim ali ničelnim davkom. Kdo bo torej zavezanec za plačilo minimalnega davka? To bodo skupine podjetij, katerih letni konsolidirani prihodki bodo vsaj v dveh od štirih poslovnih let znašali 750 milijonov ali več. Povrhnji davek bo dejansko davčno stopnjo skupine za ta dohodek zvišal na minimalno davčno stopnjo, ki je dogovorjeno 15 %. Kaj konkretno pomeni to za Slovenijo in za proračun? Na podlagi podatkov iz poročanja po državah je bilo v letu 2019 identificiranih 412 mednarodnih skupin podjetij, ki imajo v Sloveniji matične družbe ali pa hčerinska podjetja. Teh 412 podjetij, ki so tako ali drugače povezana s Slovenijo, ustvarja na svetovni ravni več kot 750 milijonov, od tega je imelo 144 mednarodnih skupin v Sloveniji leta 2019 dejansko davčno stopnjo krepko pod 15 %, saj je znašala povprečno 8,72 %. Danes govorimo o povrhnjem davku. Se pravi, zdaj bo država Slovenija pobrala to razliko med 8,72, kolikor se je pobralo, do 15 %. Ta zakon bo Sloveniji omogočil, da izkoristi prihodke iz naslova tega povrhnjega davka, pobranega od tovrstno nizko obdavčenih podjetij, ki se nahajajo v Sloveniji. Kot sem dobila informacijo, bo tega davka cirka 27 milijonov letno in lahko bo še naraščal. Slovenska davčna stopnja davka na dohodek pravnih oseb je že nekaj časa enaka, znaša 19 %, efektivna, dejanska stopnja, to je tista, ki jo podjetja dejansko plačajo, je pa kar nekaj nižja in znaša manj kot 15 %. Mednarodna primerjava, kot smo že večkrat slišali v teh dneh, nam kaže, da je za leto 2022 povprečna stopnja davka od dobička v Evropski uniji znašala 21 %, kar Slovenijo uvršča na 18. mesto. Mislim, da je ta obdavčitev, za katero so se odločile članice OECD in med njimi tudi Slovenija, primerna. Na tak način se varuje tudi družbe, ki niso tako velike, ki niso konsolidirane in jim multinacionalke prevečkrat krojijo konkurenčne možnosti. Sem pa res presenečena, zelo presenečena, da je Poslanska skupina NSi vložila amandma, in to ne kar nek amandma, ampak zelo močen amandma, in sicer da bi s tem amandmajem želeli prestaviti veljavnost kar za 6 let. 6 let je dolga doba in ne govorimo o neki ogroženi vrsti davkoplačevalca. In ne govorimo o tem, da bo minimalni davek še vedno krepko nižji od našega slovenskega davka od dohodkov pravnih oseb. A priori pravite, da ne nasprotujete, ampak v bistvu ste proti. Ja za božjo voljo, ali ste ali niste? V NSi se deklarirate za varuha slovenskega gospodarstva. Ne vem, če bi to lahko trdili glede na to, da je ta minimalni zakon nekakšna varovalka tudi za slovenska podjetja, in s tem se je strinjal tudi Državni svet, ki se sicer z nami redko strinja. In na Zakon o minimalnem davku na Odboru za finance niste imeli pripomb. Zdaj dva dni kasneje pa je to mnenje drugačno. In ravno ta ista poslanska skupina NSi, ki vodi tudi Komisijo za nadzor javnih financ in se hkrati deklarira tudi za varuha javnih financ in se velikokrat ne strinja s porabo sredstev, tukaj pa z amandmaji, z zamikanjem veljavnosti minimalnega davka za 6 let zmanjšujete pritoke v proračun. Kakšen pa je to signal za proračun, lepo prosim? 200 milijonov v 6 letih, mislim, da je kar dober signal.

Se pravi, z namenom se očitno vsi strinjamo. Bistvo zakona je, da se z minimalno 15 % obdavčitvijo obdavči dobičke multinacionalk, ki dosegajo prometa preko 750 milijonov. Ampak bistvo je, da to naredimo hkrati. To je bistveno, ker če tega ne naredijo vse države, potem imajo nekatere države spet konkurenčno prednost. Se pravi, temelj ali pa glavni cilj te direktive je na ta način podrt. Prej je bilo parkrat rečeno, ja, v Sloveniji mogoče ni prav veliko podjetij, žal, ki bi ta prag presegla. Je pa res, da je kar nekaj mednarodnih skupin, ki deluje pri nas, in jaz se bojim, da lahko zamik uveljavitve tega zakona v nekaterih drugih državah pomeni tudi določeno selitev podjetij. Velika podjetja vedno iščejo, tako kot smo prej že v stališču rekli, najugodnejšo obdavčitev, dogovarjajo se z vladami o posebnem statusu in tako naprej. In s tem zakonom naj bi to preprečili.

Lahko dejansko podjetja, ki bodo v nekaterih državah obdavčena minimalno 15 %, iščejo nove lokacije za svoje delovanje. Jaz bi tukaj mogoče malo prosil komentar državne sekretarke, kaj dejansko s tem dosežemo, če našim podjetjem, ki jih je že tako malo, dodamo še neko breme, hkrati jim znižamo konkurenčnost, po drugi strani pa velika podjetja, ki, kot sem rekel, iščejo priložnosti za nižjo obdavčitev, na ta način, ko nekatere države tega ne bodo uveljavile, bodo to čez pet, šest let šele uveljavile, dobijo pač priložnost, da

Najlepša hvala za besedo. Ker sem bila izzvana, da se odzovem na predlagan amandma, bi pokomentirala stališče Vlade v zvezi s predlogom zakona obstoječe ureditve in se opredelila tudi do amandmaja. Amandma, ki ga je predlagala Poslanska skupina NSi, se nanaša na opcijo, ki jo omogoča direktiva državam, ki imajo manj kot 12 krovnih matičnih podjetij. Slovenija se je s sodelovanjem v tem globalnem dogovoru zavezala k ciljem globalne davčne reforme. Ti cilji so bili visoko na politični agendi svetovne davčne skupnosti. In na globalni ravni je bila kot minimalna ustrezna stopnja obdavčitve prepoznana stopnja v višini 15 %. Tudi sami menimo, da je ta višina minimalne obdavčitve ustrezna tako za države in njihove davčne politike kot tudi za velike zavezance. Je nek kompromis, ki naj bi v prihodnosti zagotavljal razvoj davčnih politik v smeri bolj ustreznega in pravičnega obdavčenja. Glede konkretnih navedb, da bi s tem predlaganim amandmajem slovenskim družbam prihranili obvezo plačila davka, pa komentiram, da je globalni sistem postavljen tako, da če tega davka ne bi pobrali mi v tem prehodnem šestletnem obdobju, bi ga pobrala država, v kateri bi imelo sedež bi imelo sedež podjetje, mama te družbe, ki poslujejo v Sloveniji. Glede očitkov o omejevanju davčne konkurence bi se sklicevala na stališče Evropske unije, ki pravi, da s predlogom, ki ga naslavlja direktiva in ki ga prenašamo v obstoječi predlog zakona, ne gre za popolno omejitev davčne konkurence, ampak je namen predlagane ureditve omejitev pretirane davčne konkurence na globalni ravni. Najlepša hvala.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 O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje odločali danes, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev v okviru nujnega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer Boštjanu Šeficu, državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Izvolite. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Zakon, ki je danes pred vami, je pomembna nadgradnja Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in interventnega zakona, s katerima smo že postavili temelje za sanacijo prizadetih območij in omogočili čim hitrejšo finančno pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah. Do danes smo iz državnega proračuna izplačali že več kot 453 milijonov evrov pomoči, podatki o tem, kam in za kaj je šel denar, pa so vsem državljanom, kot smo tudi večkrat povedali, javno dostopni na spletni strani Ministrstva za finance. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev je izjemnega pomena, saj zagotavlja, da se na prizadetih območjih zaradi poplav in plazov, ki so se zgodili po naravni nesreči 4. avgusta letos, zagotovijo mehanizmi, ki omogočajo ne le hitrejšo obnovo, temveč predvsem zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami ter hkrati pospešitev razvoja na prizadetih območjih. Zakon tako predvideva celovit pristop k razvoju in obnovi na vrsti področij. Naj naštejem le nekatere. Ko gre za pomoč prebivalcem, bi rad povedal, da ta predlog zakona vpeljuje poroštveno shemo za fizične osebe, je namenjena obnovi poškodovanih objektov in za financiranje gradnje za nadomestne objekte. Osredotočena je na obnovo stanovanjskih nepremičnin, v katerih so imeli oškodovanci prijavljeno stalno prebivališče in so v objektih dejansko bivali pred naravno nesrečo. Pri pomoči gospodarstvu je predvidena poroštvena shema za kredite s subvencijo pogodbene obrestne mere za gospodarske subjekte. Pri tem gre za kombinacijo garancije in subvencije obrestne mere. To je finančni produkt, ki je zanimiv tako za banke kot za kreditojemalce, za državo pa ima predlagani finančni inštrument manjši vpliv na javne finance, saj gre za potencialno obveznost, pri kateri bo finančna posledica nastala šele po morebitnem odpoklicu garancije. Zakon predvideva tudi ukrep spodbud za investicije v gospodarstvu, ki so izjemnega pomena za razvoj slovenskega gospodarstva. Omogočeno je tudi, da prejemnik spodbude del dejavnosti opravlja v dodatnem objektu, ki ga zgradi oziroma investira, ne da bi bila potrebna zamenjava zemljišča v občini. Predlog zakona nadalje naslavlja nadomestne in nadomestitvene gradnje, področje urejanja voda in vodotokov, varstva okolja in vodne infrastrukture. Tu so tudi ukrepi namenjeni predvsem poenostavitvi postopkov umeščanja. Na področju kmetijstva, varstva okolja in vodne infrastrukture je predvidena obnova uničenih gozdnih cest, gradnja zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, gradnja nadomestnih kmetijskih objektov in kmetij, obnova in gradnja vodne infrastrukture, prednostna obravnava vlog prizadetih prebivalcev pri Eko skladu. Za kmetijstvo pa je predvideno tudi jamstvo države za predplačila iz programa za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020. In nenazadnje, kar se tiče razvoja. Tretja razvojna os se določi kot razvojni in prednostni cestni infrastrukturni projekt. Zagotavlja se sredstva za sofinanciranje gradnje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture. Sofinancira se gradnja visoko zmogljivost mobilnih 5G omrežij. Uvaja se tudi neodplačna služnost za gradnjo zelo visoko zmogljivih javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti. Zakon vzpostavlja pravne podlage za nove začasne prihodke, ki bodo sicer odvisni od gospodarskih gibanj in dobičkonosnosti poslovanja podjetij. Trenutno so ocenjeni na 1,6 milijarde evrov v petih letih. Prihodki davka na bilančno vsoto bank bodo predvidoma znašali 400 milijonov evrov. Dohodke iz tega naslova lahko pričakujemo šele v letu 2025. Začasni dvig davka od dobička pravnih oseb iz 19 na 22 odstotnih točk pa 975 milijonov evrov, pri čemer se bo ta začel pobirati šele leta 2023. Prilive iz čistega dobička SDH ocenjujemo na 260 milijonov evrov. Do konca leta bo poplavni račun verjetno presegel 500 milijonov evrov, zato se nam za zagotovitev dovolj sredstev za nujno obnovo v prihodnjih letih, ki bo omogočila ustrezen razvoj, dvig produktivnosti, dvig dodane vrednosti, nove vire, zdijo pravi način, saj je poleg poplavne obnove treba zagotavljati oziroma financirati tudi ostale storitve, ki jih zagotavlja socialna država. SUKIČ:** Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, minister, vsi prisotni, dragi kolegi! Odbor za finance je na 35. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 64. seji sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin SDS, NSi in pa poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Vlade, Ministrstva za finance, Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za naravne vire in prostor, Državnega sveta ter Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar Službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih predstavil cilje in rešitve predlaganega zakona. Med ključnimi cilji je izpostavil vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje čim hitrejše obnove, zaščite ter krepitve skupne odpornosti na prihodnje naravne nesreče in obenem pospešitve razvoja na območjih, ki jih je prizadela avgustovska ujma. Poudaril je, da je predlagani zakon že četrti v nizu sprejete zakonodaje, ki ureja to problematiko, ter z namenom doseganja ključnih ciljev obnove in krepitve odpornosti posega na številna področja. Izpostavil je, da so pri pripravi predlaganega zakona sodelovali s številnimi deležniki ter skušali v čim večji možni meri upoštevati tako njihove predloge in rešitve kot tudi številne pripombe in opozorila službe za zakonodajo. Državni sekretarki Ministrstva za finance sta predstavili finančne posledice predlaganega zakona ter podrobneje pojasnili razloge uvedbe novih dodatnih virov financiranja, predvsem na področju davkov. Predlagani zakon uvaja dodatne začasne prihodke, ki bodo odvisni od gospodarskih gibanj in dobičkonosnosti podjetij, z njimi pa se bo pokrivalo tudi stroške ukrepov že sprejete zakonodaje, povezane z odpravo posledic naravne nesreče. Med začasnimi prihodki so bili izpostavljeni davek na bilančno vsoto bank, zvišanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb ter uporaba čistega in bilančnega dobička SDH. Kot finančna pomoč pa je bila izpostavljena predvidena poroštvena shema za kredite s subvencijo pogodbene obrestne mere za gospodarske subjekte in podobna shema tudi za fizične osebe za obnovo njihovih Predstavnica Ministrstva za infrastrukturo je kot najpomembnejši ukrep iz razvojnega dela predlaganega zakona izpostavila uvrstitev projekta tretje razvojne osi. Minister za naravne vire in prostor pa je predstavil nekatere izzive ukrepov predlaganega zakona, ki so povezani z odstranitvijo in nadomestitvijo v avgustovski naravni nesreči poškodovanih objektov ter najbolj tipičnimi situacijami, v katerih so se zaradi tega znašli prizadeti prebivalci, z urejanjem, vzdrževanjem in nadgradnjo uničenih vodotokov in območij voda ter s področjem rudarstva na eni in varovanjem okolja na drugi strani. Vodja ZPS je predstavila bistvene poudarke iz obsežnega pisnega mnenja. Pri tem je opozorila, da so v predlog vključene trajne spremembe zakonov, čeprav je povezan s konkretnim dogodkom in ima začasno veljavnost. Predlog vključuje tudi odstope, kar zmanjšuje jasnost, preglednost, konsistentnost pravnega reda. Opozorila je, da vseh predlaganih ukrepov ni mogoče uvrstiti v predlog in da v skladu z ustavo ni možno razpisati referenduma o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč ter da bi morala Vlada istočasno predložiti tudi sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Pri posameznih členih je opozorila še na institut razlastitve, načrtovanja vodne infrastrukture ter na ustavno sporen skrajšan rok za uveljavljanje sodnega varstva zoper gradbena dovoljenja. Glede amandmajev poslanskih skupin je pojasnila, da v veliki meri upoštevajo posamezne pripombe ZPS k členom predloga zakona. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki predlog zakona podpira, a obenem pričakuje, da bo predlagatelj v nadaljnji obravnavi predloga zakona proučil opozorila, pobude, pripombe iz njihovega pisnega mnenja. V obširni razpravi so članice in člani predstavili svoja stališča. Del razprave se je osredotočil na finančne posledice. Opozorjeno je bilo na nejasno opredelitev finančnih posledic, kjer bi bilo potrebno upoštevati tudi razpoložljiva evropska sredstva. Vzpostavljeno je bilo nasprotovanje začasnemu povišanju stopnje davka od dohodka pravnih oseb. Po drugi strani pa je bila izražena podpora začasnemu davku na bilančno vsoto bank in hranilnic kot nadomestilu za odpravljen solidarnostni prispevek. Pozdravili so razvojno komponento predloga zakona, pospešitev administrativnih postopkov ter izboljšanje postopkov javnega naročanja, po drugi strani pa je bilo opozorjeno, da številne pripombe ZPS niso bile upoštevane v zadostni meri. Posebej so bili izpostavljeni tudi nekateri členi, vloženi amandmaji, povezani z možnostjo posegov v lastninsko pravico, tretjo razvojno os, čiščenje vodotokov, nadzorom porabe sredstev. Predstavniki Vlade so podali dodatna pojasnila. Odbor je v skladu z drugim amandmajem 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje in amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter amandma Poslanske skupine SDS za novi 127.a člen sprejel. Ostalih amandmajev poslanskih skupin SDS in NSi ni sprejel. Brezpredmetni so postali amandma Poslanske skupine NSi k 64. členu ter Poslanske skupine SDS k 9., 17., 18., 54., 64., 83. in 138. členu. Nepravilno vložen je bil amandma poslanske skupine za novi 65.a člen. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih in jih tudi sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerem so vključeni sprejeti amandmaji. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Zvonko Černač. Izvolite.

da se je vlada na to nesrečo hitro in učinkovito odzvala. Dejstva žal govorijo drugače. Hitro in učinkovito se je odzval sistem zaščite in reševanja, gasilci, Slovenska vojska, lokalne skupnosti in številni prostovoljci. Vsem tem gre zahvala, da so posledice te naravne ujme manjše, kot bi sicer bile. Predsednik Vlade Robert Golob je v dneh po ujmi sicer napovedal hiter odziv Vlade, ki se je z vložitvijo novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč tudi zgodil, vendar predvsem zato, ker je bila ta novela zaradi neke druge, sicer manjše naravne ujme, že pripravljena in bi jo v vsakem primeru obravnavali po 15. avgustu. Kljub vsemu, prvi odziv je bil ustrezen, nadaljnji koraki žal ne. Predsednik Vlade Robert Golob je teden dni po naravni ujmi dejal, citiram: »Gradili bomo montažne objekte. Smo že v kontaktu z največjimi proizvajalci montažnih hiš v Sloveniji. Po njihovih zagotovilih imajo kapacitete za sto hiš na mesec.« Sto hiš. Minili so štirje meseci od te izjave, ne sto na mesec, niti en nadomestni objekt s pomočjo vlade do danes ni bil naročen, kaj šele postavljen. Iz tega razloga tudi zaskrbljenost tistih, katerih objekti niso več primerni za bivanje, in teh je po oceni vladne službe za obnovo 335, saj je poudarek pri reševanju teh problemov na hitrih razlastitvah, kjer pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o rušenju, objekti morajo biti odstranjeni najkasneje v letu dni, nikjer pa v zakonu ni nobene določbe o rokih pridobitve oziroma postavitve nadomestnih objektov. Še več, Golobova koalicija je zakon v ponedeljek z amandmajem dopolnila tako, da je mogoča hitra razlastitev vseh objektov, ki ležijo na območju, kjer so predvideni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč, torej tudi objektov, ki so primerni za bivanje in v tej naravni ujmi niso bili poškodovani. V Slovenski demokratski stranki smo tem hitrim razlastitvam nasprotovali že pri noveli interventnega zakona in nasprotujemo jim tudi danes pri tem zakonu. Predlagamo, da je potrebno najprej poiskati vse dogovorne možnosti za pridobitev nadomestnega objekta oziroma izplačilo odškodnine. Samo v skrajnem primeru naj se poseže po institutu razlastitve, vendar po določbah veljavne zakonodaje, ki omogoča upravičencem ustrezno pravno varnost. Glede zakona o obnovi smo vladi na osnutek pred dobrim mesecem dni predlagali številne dopolnitve in izboljšave, tudi take, ki bi zagotovile večjo preglednost in lažje izvajanje zakona. Podprt je bil samo naš predlog glede nadzora porabe sredstev, ki naj bi ga letno izvajalo Računsko sodišče Republike Slovenije. Danes moramo žal ugotoviti, da z amandmajem, ki ste ga vložili na ta člen, te določbe izničujete, ker revizija v okviru proračuna ni taka revizija, kot smo jo mi predlagali in kot je bila na odboru v ponedeljek sprejeta, je bistveno manjši obseg in ne omogoča ustreznega nadzora porabe. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podpiramo vse dobre rešitve zakona o obnovi, podpiramo številne administrativne poenostavitve, predlagamo pa, da koalicija ponovno razmisli o nekaterih izboljšavah, ki jih vlagamo danes v obliki amandmajev, predvsem o tistih, s katerim želimo odpraviti novo obdavčitev gospodarstva, ki jo ta zakon uvaja in bo temu sektorju pobrala milijardo evrov. Ta obdavčitev je napačen ukrep, še posebej v obdobju negativne gospodarske rasti, na drugi strani pa je povsem nepotrebna zato, ker iz obrazložitve zakona samega izhaja, da je sredstev za izvedbo ukrepov po tem zakonu brez te dodatne obremenitve gospodarstva dovolj. Vlada namreč v obrazložitvi zakona navaja, da bo za ukrepe po tem zakonu potrebna dobra milijarda evrov, natančneje milijarda 34 milijonov evrov. Finančne vire oziroma dodatne prihodke pa vlada ocenjuje na preko 1,6 milijarde evrov, natančno milijarda 635 milijonov evrov, in doslej izplačane odhodke na 412 milijonov evrov. V številki prihodkov pa niso zajeta sredstva evropskega mehanizma solidarnosti v višini 400 milijonov evrov, niti prerazporeditve kohezijskih sredstev, ki jo je v višini 800 milijonov evrov napovedal predsednik Vlade Robert Golob pred štirimi meseci, niti niso zajeta sredstva načrta za okrevanje in odpornost. Brez dodatne obdavčitve gospodarstva, ki jo predvidevate v višini skoraj milijarde evrov s tem zakonom, bo torej na voljo preko dve milijardi evrov sredstev, torej bistveno več, kot jih je po vaši oceni potrebnih za ukrepe obnove po tem zakonu. Naj spomnim, da smo ob obravnavi interventnega zakona konec avgusta predlagali, da ne uvedete prisilnega solidarnostnega davka za prebivalstvo, pa tega predloga takrat niste sprejeli. To je bil takrat tudi razlog, da smo se pri odločanju vzdržali, sicer bi takratni zakon podprli. Po mesecu dni pa ste sami prišli s predlogom za črtanje tega davka. Odločitev Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke pri tem zakonu je tudi danes v vaših rokah, v rokah vladajočih, v rokah Golobove koalicije, kjer je od podpore oziroma nepodpore nekaterim predlogom, predvsem črtanju nepotrebnega dodatnega davka za gospodarstvo in podjetja

hvala. Najprej naj izpostavim dobre stvari te zakonodaje, kljub temu da smo čakali v bistvu tri mesece, ne glede na vse obljube, kako smo učinkoviti pri reševanju katastrofalnih poplav. Ja, tri mesece je bila ta zakonodaja obljubljana in danes jo imamo končno v Državnem zboru. Dobre stvari, kot prvič, absolutno so to krajši postopki za hitrejšo obnovo, poenostavitev različnih postopkov, pospešitev postopkov in to zagotovo podpiramo. Omenil bi Zakon o javnem naročanju, gradbena zakonodaja, ki se spreminja, hitrejša pridobitev gradbenih dovoljenj za rušenje objektov in tako dalje, in to so res dobre stvari te zakonodaje. In če bi bilo samo to, ta del, bi v Novi Sloveniji ta zakon podprli. Ga pa ne bomo podprli in mu bomo nasprotovali iz dveh ključnih razlogov. Prvič, predlagali smo amandma glede čiščenja vodotokov. Štiri mesece smo po ujmi – ali je država pri tem učinkovita ali ne, po štirih mesecih? Mnogi vodotoki, ki jih je ujma razdejala, še vedno niso v prvotnem stanju. Še več, menimo, da se bodo tovrstni dogodki, tovrstne katastrofalne razsežnosti zaradi neučinkovitosti države pri čiščenju vodotokov ponavljali iz enega samega vidika. Obstoječi sistem koncesij in koncesionarjev očitno ne deluje v tolikšni meri, da bi zagotavljal varnost in varne vodotoke, varno varno prepustnost vodotokov. Zaradi tega mi z amandmajem predlagamo in smo to predlagali že na odboru, da se del odgovornosti čiščenja vodotokov drugega reda prenese tudi na slovenske občine. In verjamemo, da bi bile slovenske občine pri tem učinkovite. Tretja stvar, ki pa je rakrana te zakonodaje, gospe in gospodje, pa je, na kakšen način polnimo malho za to, da se odpravljajo posledice poplav. Kvazi revizija škode – 10 milijard evrov. Predsednik Vlade je ob prvem pregledu stanja na Koroškem, v Savinjski dolini rekel, da gre za približno 500 milijonov evrov škode. Nato je ta škoda začela rasti, kot so pisali slovenski mediji, hitreje kot je v preteklosti rastel bitcoin in je prišla, glej ga glej, na 9,9 milijarde evrov. Ali kdo temu verjame, da je ta škoda res takšna? Ne vem, jaz govorim z različnimi ljudmi, z župani slovenskih občin, plačani so že prvi računi. In če govorite tudi s slovenskimi strokovnjaki iz gradbene stroke, nihče vam ne bo potrdil, da bi ta škoda lahko bila preko šestih milijard evrov. Ampak imamo tukaj odgovor, zakaj vlada, ki rada podpira na drugi strani socialne transferje, ponuja socialno politiko v takšni in drugačni obliki, zaradi prikaz te katastrofalne škode z vidika izogibanja kasneje, v naslednjih letih fiskalnim pravilom in, drugič, da se lahko polni državna malha z novimi davki, vedno novimi davki, torej davek na bilančno vsoto bank, davek na dohodek pravnih oseb, kar pa res zaboli slovensko gospodarstvo. In toliko o predvidljivem poslovnem okolju. In jaz se ponovno tukaj sprašujem, do kje bo slovensko gospodarstvo, podjetniki, veste, tisti majhni podjetniki z dvema, tremi zaposlenimi, zmogli vse to breme prenesti. Do kje bodo zmogli, da se jih tako pritiska in zvija, da se polni državni proračun? In v tem primeru polnimo to malho 10 milijard evrov, čeprav je ta zakon, pozor, na okrogli milijardi evrov stroškov za davkoplačevalce na odhodkovni strani. Mi ga samo s tem zakonom, če pogledamo davek na bilančno vsoto bank, davek na dohodek pravnih oseb, dobički SDH, pa še prihodki iz evropskih skladov, ga mi v bistvu prekomerno polnimo v tem istem zakonu. In jaz se še enkrat sprašujem, do kje boste še šli in do kje bo slovensko gospodarstvo pod tem vašim pritiskom zdržalo. Kajti ta primež, v katerega ste ga privili, je praktično resnično nemogoč. In zaradi tega gospodarstvo jamra. In želimo poudariti hkrati – glede na to, da to malho polni slovensko gospodarstvo, davkoplačevalski denar je tudi tukaj noter, evropski denar

Hvala, predsedujoča. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Že sam naslov zakonskega predloga nam pove, da Vlada ne predlaga rešitev, ki so namenjene le obnovi prizadetih območij po katastrofalnih avgustovskih poplavah in plazovih, temveč so predlagane rešitve usmerjene predvsem v nadaljnji razvoj teh območij, prinašajo pa tudi mehanizme pomoči prebivalkam ter prebivalcem, ki so bili tako ali drugače prizadeti. Vladna ekipa je takoj po ujmi odšla na teren med ljudmi, gospodarstvenike, županje in župane. Imenovala je posebnega državnega sekretarja ter njegovo ekipo z namenom, da bodo ukrepi za pomoč in obnovo pripravljeni hitro, v sodelovanju z vsemi deležniki, predvsem pa, da bodo zakoni, ki so že bili sprejeti, zakoni, ki še bodo, pripravljeni na kar najvišjem nivoju. Nekateri vladi očitajo, da je s tem zakonom prišla prepočasi ter da ljudje še niso dobili nobene pomoči. Socialni demokrati se seveda s tem ne moremo strinjati, ker preprosto to ni res. Menimo, da je zakon, ki je danes pred nami, plod številnih usklajevanj ter nenehnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, strokovno ter laično javnostjo. Zakon med drugim prinaša rešitve na področju zdravstva, kmetijstva, kulture, varstva okolja, urejanja voda ter sociale. Ne smemo pozabiti, da je naš minister za gospodarstvo Matjaž Han tudi v tem zakonu predlagal rešitve, ki bodo v pomoč slovenskemu gospodarstvu. Ena izmed njih je poroštvena shema subvencije obrestne mere za gospodarske objekte. Verjamemo, da bo gospodarstvo s tem lahko hitreje in lažje ponovno prišlo v kondicijo, ki jo je imelo pred katastrofo. Vsekakor pa je v prvi vrsti zakon namenjen prebivalkam ter prebivalcem. Socialni demokrati pozdravljamo poroštveno shemo za fizične osebe, ki bo znašala kar 100 % glavnice kredita. Veseli nas, da bo država vsem prizadetim subvencionirala tudi obrestne mere v polni višini le-te. Pozdravljamo predlog, da se pospešijo administrativni postopki ter birokracija, saj bodo le tako lahko ljudje v realnem času prišli do nadomestnih gradenj na istih lokacijah oziroma do novih parcel, na katerih bodo lahko začeli z gradnjo novih domov. Podpiramo gradnjo centra za ravnanje z onesnaženimi zemljinami, proračunski sklad, za katerega je jasno, kako in na kakšen način se bo polnil, ter ustanovitev in sofinanciranje programov nudenja psihosocialne pomoči ranljivim skupinam oziroma vsem, ki se soočajo s posledicami poplav in plazov. Minister iz kvote Socialnih demokratov Aleksander Jevšek je s strani Evropske komisije že prejel nakazilo 100 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada za odpravo posledic poplav, kar pomeni, da ima zakon, ki ga danes obravnavamo, že finančno podlago, na kateri se bodo lahko začeli izvajati vsi predvideni ukrepi. Ravno tako, kot je bila pomembna takojšnja pomoč in takojšnje ukrepanje na omenjenih področjih, je pomembna tudi vizija in načrt za razvoj v prihodnosti. Država mora imeti za vsa prizadeta območja vizijo, predvsem pa jasen načrt ter rešitve, kako in na kakšen način se bo prizadetim območjem pomagalo pri njihovem razvoju tudi v prihodnosti. V Poslanski skupini Socialnih demokratov ocenjujemo, da je predlog zakona ob obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev dober, da vsebuje rešitve, ki so usmerjene v takojšnjo pomoč, hkrati pa ima jasne cilje ter mehanizme, kako in na kakšen način pomagati gospodarstvu, lokalnim skupnostim predvsem pa ljudem tudi v prihodnje. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Milan Jakopovič. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Zakon v obravnavi pospešuje gradbene prostorske in druge postopke, povezane z obnovo in razvojem na prizadetih območjih, ureja nadomestno in nadomestitveno gradnjo objektov ter zagotavlja pomoč prebivalstvu, gospodarstvu in kmetijskemu sektorju. Ker imamo za stališče razmeroma malo časa glede na množico rešitev, ki jih zakon prinaša, se bom v nadaljevanju osredotočil predvsem na spremembe glede financiranja obnove in razvoja prizadetih regij. Na tem mestu naj spomnim, da je Državni zbor še pred nekaj meseci za financiranje obnove po poplavah sprejel zakon, s katerim se je uvedel tako imenovani solidarnostni prispevek. Tudi takrat smo s strani opozicije doživljali huronska nasprotovanja, kako obdavčujemo ljudi, kako uvajamo nove in nove davke. Solidarnostni prispevek smo prejšnji mesec ukinili in namesto, da bi obnovo po poplavah financirali iz plač delovnih ljudi, sta se vlada in koalicija odločili obnovo financirati iz dohodkov kapitala, in sicer z uvedbo davka na bilančno vsoto bank, dvigom davka na dohodke pravnih oseb in uporabo dobička SDH. Zakon tako uvaja davek na bilančno vsoto bank in hranilnic v višini 0,2 % od osnove, ki jo predstavlja bilančna vsota banke. Medtem ko sta se covid in energetska kriza močno zažrla v premoženje ljudi, se je premoženje bank v zadnjem času močno povečalo. Bilančna vsota bančnega sistema se je samo v desetih mesecih leta 2021 povečala za kar 2,7 milijarde evrov, na več kot 47 milijard evrov. Z uvedbo davka v višini zgolj 0,2 % od bilančne vsote bank bomo v naslednjih petih letih zbrali okoli 400 milijonov evrov. Še bolj pomemben kot uvedba davka na bilančno vsoto bank je dvig davka na dohodek pravnih oseb iz 19 na 22 %. Davek na dohodek pravnih oseb je do leta 2006 znašal 25 %, potem pa so vlade ta davek zniževale pod pretvezo ustvarjanja višje zaposlenosti in konkurenčnosti. V resnici bo bile edine posledici tega večje bogatenje peščice in ustvarjanje vse večjih premoženjskih razlik v družbi, predvsem pa siromašenje javne blagajne. Leta 2016 je takratna Cerarjeva vlada dvignila ta davek na 19 % s predlogom zakona pa ga zvišujemo na 22 %, s čimer bomo v naslednjih petih letih v proračun dobili skoraj milijardo evrov. Denarja za obnovo tako ne bomo vzeli ljudem, ki se ob že več kot leto dni trajajoči hudi inflaciji vse težje prebijajo iz meseca v mesec. Denar bomo zagotovili preko kapitala, ki tega denarja ne porablja za vsakodnevno dnevno potrošnjo, ampak za ustvarjanje še več denarja. del tega denarja bosta ta vlada in koalicija namenili obnovi in razvoju regij, ki jih je prizadela vremenska ujma zgodovinskih razsežnosti – ujma, ki je posledica podnebnih sprememb, katere v zadnji instanci povzroča nenehna gonja za dobičkom in nenehna akumulacija kapitala. Kot že rečeno, zakon uvaja tudi možnost uporabe čistega in bilančnega dobička SDH za financiranje odprave posledic poplav. Vsi navedeni ukrepi so sicer časovno omejeni na pet let, vendar pa v Levici upamo, da bodo v tem času postali del sistemske zakonodaje. Zakon, ki ga danes obravnavamo, je namenjen temu, da se zagotovi celovit pristop k odpravljanju velikih posledic oziroma škode na infrastrukturnih, gospodarskih in stanovanjskih objektih, ki so jo povzročili poplave in plazovi in tudi ukrepe za obnovo in razvoj prizadetih območij države in preventivne ukrepe, s katerimi se bo zagotovila večja varnost pred poplavami in plazovi v bodoče. V Poslanski skupini Levica zakon podpiramo.

Najprej ena velika zahvala ekipi, ki je za mojim hrbtom, na čelu z državnim sekretarjem Šeficem, ministrom Novakom ter vsemi ostalimi državnimi sekretarji s področnih ministrstev. Ta zakon bi lahko uvrstili v naslov, ki se mu reče intervencija, sanacija, obnova, razvoj. Minevajo štirje meseci in pol od katastrofalnih poplav, ki so prizadele dobršen del Slovenije, ki predstavljajo največjo naravno katastrofo, ki je prizadela našo državo. Odziv ljudi in služb za zaščito in reševanje je bil takojšen: gasilska društva, policija, vojska, celoten sistem Civilne zaščite je znova dokazal, da je to eden tistih sistemov, ki v Sloveniji resnično deluje. Kljub takojšnjemu ukrepanju in ogromnemu trudu se človeškim žrtvam žal ni bilo mogoče izogniti. Gmotna škoda, ki so jo povzročile narasle vode in plazovi, ki so se sprožili kot posledica preobilnega deževja, je neizmerljiva. Na koncu je vsaka škoda, ki je povzročena, sicer kvantificirana s točno določenim zneskom, a kot pravijo, denar ni vse. Amorfna masa ne pristaja zgolj na denarno oštevilčeno vsoto neke škode, temveč jo gleda v kontekstu vsega tistega, kar predstavlja tisti večni posameznikov elan in prizadevanja za boljši jutri ne samo sebe, ampak predvsem svojih otrok. Kot sem rekel na začetku, ta zakon je eden v trilogiji zakonov vlade, ki vlade, ki rešujejo posledice poplav. Ta zakon je verjetno od vseh treh najboljši, najbolj dodelan in najbolj premišljen. V tem zakonu je nemogoče v petih minutah izpostaviti vse dobre rešitve. Jaz bom izpostavil tri. Jaz bom za začetek izpostavil začasne ukrepe, povezane s prostorsko zakonodajo. Kajti v resnici mednarodne raziskave kažejo, da sta v Sloveniji za gospodarstvo in tuje investitorje dve najbolj problematični stvari prostorska zakonodaja in sodni zaostanki, ne pa davki, kot nam to poskuša kot nam to poskuša povedati določen del politike. V prostorsko zakonodajo vpeljujemo določena skrajšanja, določene operacionalizacije postopkov in nekaj, čemur bi lahko rekli rekli bolj vitalno prostorsko zakonodajo. Jaz verjamem, jaz upam, da bo ta prostorska zakonodaja, ki je trenutno začasna, eventualno postala tudi sistemska, seveda ne s tem, ampak s kakšnim drugim zakonom. Naslednji dve stvari, ki bi jih rad izpostavil, sta dva ključna razvojna projekta, ki sta v tem zakonu opredeljena kot prednostna in kot razvojna, to sta cela trasa tretje razvojne osi in center za za kontaminirane zemljine na Koroškem. Ta dva, bom rekel temu razvojna projekta, ki sta notri opredeljena, na eni strani tretja razvojna os bo vsem, ki živijo direktno ob tej liniji, se pravi od Koroške, preko Štajerske, Dolenjske do Bele Krajine, omogočila kvalitetnejše, kakovostnejše življenje, ki pa bo, in to je treba poudariti, tudi bolje zavarovano pred morebitnimi poplavami v prihodnosti oziroma bolje zavarovana pred stvarjo, ki se ji reče podnebne spremembe. Na drugi strani s centrom za kontaminirano za kontaminirano zemljo na Koroškem rešujemo problem, ki je bil na Koroškem pereč že več desetletij, vse od zaprtja rudnikov v Mežiški dolini, in takisto je to eden ključnih razvojnih projektov. Za konec mi ostaja samo še nekaj deset sekund. Še nekaj besed o bankah, o famoznem davku na bilančno vsoto bank. Banke v Sloveniji so v prvih šestih mesecih tega leta ustvarile 533,1 milijona evrov dobička pred davki. To so te iste banke, ki smo jih državljanke in državljani pred dobrim desetletjem reševali z našimi milijardami, z milijardami ne milijoni, v času Zujfa, v času krčenja vseh pravic vezanih na javna sredstva, v času, ko so ljudje izgubljali plače, v času, ko sta si pa zategovala javni sektor in gospodarstvo. Danes potrebujemo solidarnost. Potrebujemo solidarnost za največji projekt obnove v zgodovini te države. Ljudje so to solidarnost že izkazali. Čakamo in mislim, da bomo prišli do tega, da jo bodo izkazale tudi banke. Solidarno je prav. Solidarno je tudi v duhu, v katerem je bil spisan ta zakon. Ta zakon po moji osebni oceni predstavlja enega najboljših zakonov v zgodovini Republike Slovenije in zato ga bomo v Poslanski skupini Svoboda soglasno in z največjim veseljem tudi podprli. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. Obveščam vas, da je Poslanska skupina SDS vložila amandma k podnaslovu 2 Začasni ukrepi na področju izvajanja projekta tretje razvojne osi, ki pa ni vložen v skladu z določbo drugega odstavka 135. člena Poslovnika Državnega zbora, zato o njem ne bomo razpravljali in tudi ne odločali. V razpravo dajem 9. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, ki je bil ravnokar vložen. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati?

Ja.Nisem posebej omenila, ampak kot je to običaj, pri prvem amandmaju, ki ga obravnavamo, je seveda omogočena najširša možna razprava, pozneje pa bomo šli striktno po amandmajih.

Potem imamo amandmaje Slovenske demokratske stranke, kjer je prvi amandma k 17. členu in amandmaje Poslanske skupine Nove Slovenije k 64. členu. Ne najdem amandmaja k 1. členu. Ali je bil vložen? Kolega, bil je pravkar vložen in pravkar bo tudi na e-klopi, tako da je vse v skladu s Poslovnikom. V razpravo

začenjam s prijavo, tako da izvolite vsi, ki ste se zainteresirani prijaviti. Začenjam prijavo. Kot prva ima besedo poslanka Eva Irgl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Jaz ne bom prav dolga pri tem zakonu zato, ker smo včeraj na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti obravnavali na mojo pobudo vsebino, kako poteka obnova in sanacija po teh katastrofalnih poplavah, ki so se zgodile v mesecu avgustu letos. Moram povedati, da je bila razprava konstruktivna, tudi zanimiva, dobili smo nekatere odgovore na zastavljena vprašanja, nekatera pa še vedno ostajajo odprta in jih bom v nadaljevanju tudi izpostavila. Naj pa se zdaj, čisto na začetku osredotočim na sam zakon, ki ga imamo danes pred seboj. Zagotovo ta zakon prinaša tudi dobre rešitve, predvsem v tistem delu, ko vemo, da bo pomoč čim hitreje prišla do ljudi, torej do posameznikov. Ključni vsebinski problem, ki ga pa vidim, in je bil že večkrat omenjen tudi na Odboru za finance, tudi včeraj na Komisiji za peticije, pa je predvsem v tem, da ta zakon žal ni usmerjen v razvoj gospodarstva, v podpiranje gospodarstva, čeprav sami menite, da je temu tako. Ampak žal še dodatno obremenjuje gospodarstvo, s čimer se je strinjala, to moram povedati, včeraj na Komisiji za peticije tudi predstavnica Ministrstva za gospodarstvo in je bilo kar malo hudo, da na nek način mora zagovarjati določena stališča. Na to opozarjajo tudi gospodarska združenja, zlasti ko govorimo o dvigu davka od dohodkov pravnih oseb za 3 odstotne točke. Obenem pa gospodarska združenja želijo, in jaz mislim da tukaj imajo prav, glede na to, da pri tako pomembnih zakonih in takšni zakonodaji, je treba biti jasen in transparenten in tudi v opoziciji bi si seveda želeli, da bi v zakonu bilo jasno zapisano, kakšen je realen izračun celotne škode, in pa, da bi se priložil seznam konkretnih projektov. konkretnih projektov. Vem, da mi bo sedaj gospod Šefic povedal, da je to vse v aplikaciji, ampak me zanima, zakaj to ni v zakonski podlagi. Mislim, da bi potem bilo bistveno manj težav in ljudem ne bi bilo potrebno gledati vseh možnih aplikacij, ampak bi tukaj našli vse na enem mestu. Zdaj pa naj rečem še nekaj zadev, vezanih na to, kar se nam je zgodilo avgusta v Sloveniji. 104 občine so bile izjemno močno prizadete, kljub temu, da je Vlada zagotovo pripravila določeno zakonodajo, tudi poslanci smo jo potem podprli v Državnem zboru, pa moram reči, da se tukaj opiram predvsem na izjave ljudi s terena, ki pravijo, da obnova še vedno poteka prepočasi in da od Vlade ni vse tiste ustrezne pomoči, katero so pričakovali. Predvsem, če pogledamo zadnja dejanja, ki zadevajo odvoz mulja, to se mi zdi pomembno izpostaviti. Zakaj? Zaradi tega, ker so minili 4 mesece od tega, ko smo imeli te poplave, odvoz mulja pa se je začel šele dva dni nazaj, torej pred dvema dnevoma. Po nekaterih ocenah imamo približno tisoč 700 ton tega mulja. Stanje torej še ni sanirano, zdaj se to vozi na remediacijo v Avstrijo, ampak zanima me, zakaj se je dejansko toliko časa čakalo na ta odvoz. To se mi zdi zelo pomembno. Vidim, da je z nami tudi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo. Še enkrat bom povedala to, kar sem že včeraj, ker se mi zdi bistveno, da ljudje to slišijo, torej tisti, ki živijo na tem koncu. Kajti tako župani kot tudi podjetniki ves čas opozarjajo, da je nesprejemljivo, da je zaprta cesta Poljana–Mežica, to je bilo spet v začetku decembra, opozarjajo, da je potrebno začeti s sanacijo. In me zanima, res konkretno, kdaj se bo s to celovito sanacijo tudi začelo. Zanima me, koliko sredstev je bilo že dejansko nakazanih v celoti za obnovo., kje se še zatika z nakazili.

je teh sredstev še v teku, da se neposredno ljudem nakažejo? Včeraj ni bilo z nami Ministrstva za finance na komisiji. Moram reči, da sem bila kar ostra glede tega, ker se mi zdi skrajno neodgovorno, da tisti, ki bi moral pojasniti, kakšna je finančna struktura pri obnovi in sanaciji te katastrofe, ki nas je prizadela, niso zbrali, jaz ne vem kaj, te volje, da bi dejansko prišli na komisijo in pojasnili, kakšna je ta finančna struktura. Štiri državne sekretarje ima Ministrstvo za finance plus ministra, imajo tudi direktorje direktoratov, ki lahko po Poslovniku tudi, če ne gre drugače, pridejo in povedo stališča, pa nikogar ni bilo. in tukaj samo en apel, ker vidim, da je zdaj z nami državna sekretarka na Ministrstvu za finance, da naslednjič vendarle nekdo iz Ministrstva za finance pride in pojasni te postavke. Kajti včeraj se je marsikaj spraševalo in jaz verjamem, da gospo Šefic nima odgovorov na vsa vprašanja, čeprav priznam, da se na tem področju, in tudi mislim, da je vsebinsko včeraj dal kar nekaj dobrih pojasnil. Ampak umanjkal je pa tisti del, ki je vezan na finance. In vedno se v tej državi, saj veste, govori o financah. Če hočeš kaj doseči, moraš imeti finance, tako ti rečejo, potem pa, ko povabiš ljudi, da bi res pojasnili, predvsem zaradi ljudi, ki so utrpeli veliko škodo, ne samo finančno, ampak tudi čisto življenjsko, ker so bili na velikih preizkušnjah, potem se počutijo še bolj osamljene, če ni tam tistih, ki bi morali dejansko podati odgovore. Torej, mene zanima tudi to, ker tudi z Ministrstva za kohezijo ni bilo nikogar – veste, kaj kažejo zadnje raziskave glede primerjalne analize o prejemnikih iz sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost med državami članicami Evropske unije? Mi smo po črpanju evropskih sredstev čisto na dnu. Mislim, da je bilo počrpanih do sedaj samo 10 odstotkov evropskih sredstev pod to vlado. Zanima me, kako je to možno in kje se zatakne, kje je problem. Ali se ne zna teh projektov dobro pripraviti oziroma zakaj se pač ta sredstva ne počrpajo? Ker to je pa res, bom rekla, na nek način norčevanje iz ljudi, ki živijo v tej državi, glede na to, da vemo, da nam Bruselj ponuja ponuja sredstva iz treh sklopov, torej solidarnostnega sklada, Načrta za okrevanje in odpornost ter iz kohezijskih sredstev. Če mi lahko nekdo tukaj odgovori bolj natančno in res shematsko, kaj je na tej stvari. stvari. Naslednja stvar, ki se mi zdi pomembno omeniti, je tudi ta, da da so bili pripravljeni nekateri zakoni v tem Državnem zboru, pa moramo vedeti, da so se dogajale tudi stvari, ki po mojem mnenju ni prav, da so se, govorim o tem, da so se zmanjšala določena sredstva za protipoplavno zaščito in za zmanjševanje tveganj za druge podnebne pogojne nesreče. zanimivo je, kakšen je bil argument vlade, zakaj so ta sredstva zmanjšali. Zaradi tega, ker se naj ne bi izvajali v skladu z načrti. se mi ne zdi ravno nek argument, zakaj bi nekdo ne prišel do kohezijskih sredstev. Naj povem, da je prejšnja vlada načrtovala 280 milijonov iz kohezijskih sredstev, ta vlada pa se je odrekla 160 milijonom evrov, kot že rečeno, zaradi tega, ker se to naj ne bi izvajalo v skladu z načrti. Ampak mi moramo vedeti, da živimo pač v svetu, kjer se dogajajo podnebne spremembe in kjer se lahko čez noč marsikaj zgodi, kar se je zgodilo tudi v Sloveniji. Zato je treba nekatere zadeve bolj modro in premišljeno načrtovati tudi v naprej. naprej. Župani v teh občinah, ki so utrpele največjo škodo, so že v začetku povedali, da da so izražali bojazen, da občine nimajo dovolj denarja za kritje intervencijskih stroškov pa tudi ne denarja za poplačilo izvajalcev. Jaz sem se v tistem času, ko občinam niso bila še zagotovljena ta sredstva, tudi srečala z županjo Črne na Koroškem, ki je povedala, ja, da je s tem velik problem. Pred včerajšnjo sejo, ko se je iz tehtnih razlogov opravičila, pa me je prosila, da izpostavim tudi to, da morajo biti izvajana dela, ki so v tem trenutku korektno oziroma strokovno opravljena in da je potrebno sprejeti čim prej program sanacije, sanacijski načrt. Torej zanima me, kdaj bo do tega prišlo. Dva dni nazaj je Slovenija prejela tudi prvi paket nepovratnih sredstev v višini 100 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada Evropske unije. Mislim, da je v načrtu, da pridobi Slovenija še 300 milijonov evrov nekje do aprila. Povejte, če so ti podatki točni? Mislim, da je to potrebno razjasniti že na začetku razprave, ker potem gre razprava lahko povsem v drugo smer. Najlepša hvala.

Vlade. Prej je bilo v enem izmed stališč poslanskih skupin nekako razdeljeno, kako naj poteka ta obnova po poplavah. Žal moram povedati, da v Zgornji Savinjski dolini bi še morali biti na nekaterih področjih pod ukrepom intervencije, kajti v bližini Mozirja, proti Letušu, točneje v Lokah, je na enem delu nekaj domov bilo poplavljenih v tem času od 4. 8. pa do danes štirikrat.

To pa zaradi tega, ker pač koncesionar ali tisti, ki ga naroči, katero delo naj opravi, ni opravil svojega dela in že ob najmanjšem nalivu oziroma dežju so bili ti domovi poplavljeni. To sem že ničkolikokrat rekel, ob takih priložnostih kot so seje Državnega zbora in in matični odbori in to bom tudi ponavljal, tako dolgo, dokler te stvari ne bodo vsaj v tej meri urejene, da ljudje ne bodo trepetali pred vsakim dežjem. Pred nami je Zakon o obnovi, kateri, kot je že bilo ničkolikokrat rečeno, bi naj bil na naših mizah že konec oktobra. Moram povedati, da od tega zakona ljudje veliko pričakujejo. Od tega zakona veliko pričakujejo gospodarstveniki. Vsi, ki so bili oškodovani, delavci v turizmu, pač nekako pričakujejo, da bodo s tem stvari rešene. Tudi zaradi tega so v Zgornji Savinjski ustanovili nekakšno partnerstvo za razvoj Zgornje Savinjske doline. Tam notri v tistem partnerstvu so predstavniki vseh sedmih občin, župani vseh sedmih občin, gospodarstveniki vseh večjih podjetij in malih podjetij, predstavniki turizma, strokovnjaki na raznih področjih, med njimi je tudi bivši sekretar Darij Krajčič, med njimi je tudi bivša evropska poslanka Violeta Bulc in lahko bi še naštel nekaj ljudi. Cilj tega partnerstva, oziroma naloga, katero so si zadali, so pač cilji obnove Zgornje Savinjske doline po tej avgustovski ujmi. Namreč, zavedajo se, da bo ta obnova težka, da bo dolga in da je potrebno pristopiti celovito. Veliko lažje je tudi vladi oziroma ministrstvu, če ima nasproti sebe več sogovornikov, kajti takšen primer, kot je recimo v Spodnji Savinjski dolini, v Braslovčah, kjer se kar vrstijo civilne iniciative, ene nasprotujejo, ene podpirajo preselitve, v tem primeru, če so ljudje združeni je veliko lažje, imaš manj sogovornikov in ti so bolj strokovni. Žal pa ti amandmaji, ki so bili predstavljeni oziroma ko so bili predlagani iz te skupine partnerstva za razvoj Zgornje Savinjske doline na matičnem odboru niso dobili zelene luči za naprej, ampak, kot so mi zatrdili ti predstavniki, bodo s svojim delom nadaljevali še naprej.

kako so posamezni členi sestavljeni, mislim, da bi morali stremeti k temu, da bi se vsa zemljišča, katera so namenjena za za pozidavo tistih domov oziroma hiš, iz katerih se pač morajo preseliti, katere so bile uničene oziroma niso več primerne za bivanje, bi se morale urediti najkasneje do do spomladi, nekje do maja, aprila, da bi lahko ljudje začeli potem poleti z gradnjo svojih domov. Ampak kot so zatrdili, ko so pregledali strokovnjaki ta zakon, načrtovalci prostorov pač tu ne vidijo nekih nekih postopkov, kateri bi to bistveno skrajšali, zato so tudi predlagani določeni amandmaji. Jaz mislim da noben amandma tule, pa naj ga vloži katerakoli stran v tem Državnem zboru, ni čisto ni pomena, kajti vsi imamo enak cilj, vsi želimo, da se pač ljudem čim prej zagotovijo varni domovi. Po nekaterih podatkih je tukaj prizadetih, uničenih oziroma je potrebno zgraditi 335 domov. Moram reči, da se pa porajajo tudi neke čudne stvari. Jaz upam, da je šlo za pomoto, da to ne bo neka stalna praksa oziroma da se to ne bo ponavljalo. Namreč, prejšnji teden je v enega izmed domov v Zgornji Savinjski dolini prišel klic iz tehnične pisarne v Ljubljani in so jim rekli, da imajo en mesec časa, da zapustijo svojo hišo, da se preselijo, da bo župan priskrbel njihovo namestitev. Zdaj so domačini razmišljali, kako in kaj je prišlo do tega, res so bili poplavljeni, ampak potem so prišli do zaključka, da so res klicali na tehnično pisarno na Ljubno, ampak so zahtevali samo, da pridejo strokovnjaki, statiki, da pogledajo njihovo hišo, kako je kaj s temelji, ker je bila poplavljena. Jaz mislim, da ljudi vznemirjati na takšen način ni primerno, da se je treba prej o vseh teh zadevah seznaniti na licu mesta, zato so tudi te tehnične pisarne po teh delih, kot so Zgornja Savinjska, Koroška, Gorenjska, in tisti deli, ki so bili poplavljeni, in mislim, da tu je treba biti da te stvari ne bi še dodatno vznemirjale ljudi. Jaz sem nekako pričakoval, da bo zraven tega Zakona o obnovi tudi kakšna podlaga, zakonska oziroma načrt teh razlivnih področij oziroma suhih zadrževalnikov. Kot smo lahko ugotovili, so bili ti suhi zadrževalniki nekako že določeni oziroma njihov načrt je bil nazadnje posodobljen leta 2022, s ciljem rešitve te poplavne varnosti. Med ljudmi v Zgornji Savinjski dolini se širijo različne govorice, različna namigovanja, kje bo kaj, kaj kje ne bo in koliko domov bo potrebno preseliti.

premoženja oziroma svojih prihrankov v obnovo domov, da se jim čim prej predstavi tiste dele, ki bodo namenjeni za to. Kajti jaz mislim, da ene kvalitetne rešitve protipoplavne ogroženosti ni brez načrtov teh suhih zadrževalnikov. Ali bodo zgrajeni v letu, dve, treh, to je tehnična rešitev, katero je tudi potrebno predvideti, ampak mislim, da je v teh štirih mesecih že bilo kar nekaj časa, mislim, da je takšnih delov, kot so Struge, Braslovče, kar nekaj v Zgornji Savinjski dolini, ki bi jih bilo potrebno ovrednotiti, na kakšen način se bo reševalo njihovo stanje.

takrat še kandidata za ministra za naravne vire in prostor je bilo razbrati, da ima nekako tudi on občutek za urejanje teh vodotokov, da ima željo in da pozna problem, da je problem teh koncesionarjev sploh na vodotokih drugega reda. Včeraj, predvčerajšnjim sem bil na Koroškem in lahko rečem iz svojih izkušenj in videnj, ko sem se peljal ob reki Meži, čisto iz Podpece dol do Črne, sem opazil ogromno, ogromno strojev, ki so čistili

v dolžini vodotoka in v številu strojev v reki, strugi reke Savinje in v pritokih. Tako da ne vem, po kakšnem ključu se pač te zadeve urejajo, ampak mislim, da če bi tu bile občine oziroma lokalne skupnosti za urejanje teh vodotokov bolj vpete notri v te sisteme, bi to bilo bistveno hitrejše, mogoče celo bolj pošteno in med ljudmi bi pač bilo večje zadovoljstvo. Tako da iz vseh teh navedenih razlogov, kot sem jih zdaj navedel, se mi ta zakon zdi primeren, recimo, v nekaterih delih bodo pač ljudje nekaj dobili, ampak je še zdaleč od tistega, kar so pričakovali. Hvala lepa. Najlepša hvala.